I sada prelazimo na točku 11., to je - Prijedlog zakona o plaćama državnih službenika, prvo čitanje, P.Z.E. br. 244 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. utvrđivanja dnevnog reda, Vlada je odustala od hitnog postupka te će se ovaj zakonski prijedlog raspraviti u skladu s odredbama Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za rad i socijalno partnerstvo, Odbor za obranu, Odbor za ravnopravnost spolova, Odbor za pravosuđe, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Zapisnike izvješća sa svih sjednica odbora smo primili. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog zakona? Želi. Gospodin Antun Palarić, državni tajnik u Središnjem državnom uredu za upravu. Izvolite tajniče. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Reforma državne uprave je jedan kontinuirani proces koji se sa većim i manjim intenzitetom moraju baviti sve vlade bivše, sadašnja i buduća kako bi državna uprava stalno odgovorila zahtjevima vremena, zahtjevima života koji se

kako bi i na području Republike Hrvatske vrijedili i u ovom dijelu standardi koji imaju za cilj stimuliranje, zadržavanja državnih službenika u državnoj službi i privlačenje u državnu službu kvalitetnih kvalitetnih kadrova kako bi država mogla svojim građanima, svojim poduzetnicima pružiti kvalitetnu uslugu u obavljanju javnih ovlasti. Zakonom o plaćama državnih službenika koji je upućen sada u redovitu proceduru želi se se omogućiti napredovanje državnim službenicima sukladno njihovim rezultatima, sukladno radu, sukladno dostignućima i omogućiti da napreduju kroz cjeloživotno učenje, kroz cjeloživotno usavršavanje tako da se kreću kroz platne razrede, kako koji školsku spremu ili stupanj usavršavanja dostignu, ali i onima koji ostaju na određenoj razini položaja radnog mjesta, omogućuje im napredovanje s obzirom na rezultate rada, tako da dopušta kretanje kroz platne razrede. Imamo 12 planiranih platnih razreda i 12 platnih stupnjeva, a kretanje po platnim stupnjevima ovisi o učinkovitosti rada i radnoj ocjeni. Dakle, najbolji državni službenici koji po prirodi stvari neće biti veliki broj, ali mogu napredovati svake godine za jedan platni stupanj, to u plaći otprilike iznosi oko 3%, ako bude ocjenom izvanredan. Državni službenici koji budu ocjenjeni ocjenom odličan, promiču se ukoliko dva puta za redom budu ocjenjeni ocjenom odličan, svake druge godine također za ovih otprilike 3% u plaći. Državni službenik koji bude svakih 5 godina se promiče, ukoliko bude najmanje 4 puta ocijenjen ocjenom dobar ili višom. Za one državne službenike koji ne budu ni dobri, dakle oni koji su, možemo i to slobodno nazvati koji su loši, nismo predvidjeli promicanje, već smo predvidjeli mogućnost razvrstavanja na niže složeno radno mjesto prema Zakonu o državnim službenicima i namještenicima koji je već na snazi ili zadržavanje u platnom stupnju u kojem se nalazi. Mi osim tog redovitog promicanja na temelju radne ocjene otvaramo prostor da se pojedine kategorije službenika koje su od posebnog interesa za državnu službu nagrade dodatkom na plaću, o tome što se smatra od posebnog interesa za državnu službu i visine dodatka odredilo bi se uredbom Vlade, naime to je promjenjiva kategorija, različiti elementi mogu djelovati na to. A što se tiče rada na projektima vezanim uz Europsku uniju onda će ti poslovi biti prioritetni i kada ta priča završi možda će se raditi o projektima koji su od značaja za razvoj gospodarstva ili projektima u upravljanju fondovima strane pomoći, to bi se uredilo uredbom Vlade. Mi nadalje previđamo i nagradu za iznimne rezultate u radu, dakle, pojedinačnu novčanu nagradu u maksimalnom iznosu do 3000 kuna pojedinačno, moguće je da ti istaknuti službenici koji postižu doista izvanredne rezultate u toku godine prema našem prijedlogu zakona dobiju i više tih nagrada ali ukupna suma isplaćenih naknada ne može prijeći dvije plaće. Da se ne bi pretjerivalo sa naknadama, da se to sve uklopi u mogućnosti državnog proračuna predviđamo da se limitiraju sredstva za isplatu nagrada na 0,1% mase sredstava za plaće koje je namijenjeno tome dijelu. I dakle, za očekivati je da će nagradu dobiti doista oni koji ju zaslužuju. Naime, govoreći ukupno o državnoj upravi, moram naglasiti da sve ono što je do sada učinjeno, zapravo će biti okrunjeno sa dva velika projekta a to je Zakon o plaćama državnih službenika i Zakon o općem upravnom postupku o kojem će se uskoro u u sljedećoj sjednici Sabora naći u raspravi kao konačni prijedlog. Time će se ubrzati upravna procedura i time nije, nismo došli do kraja reforme, jer moramo raditi možda na najosjetljivijem dijelu, moramo mijenjati moral, moramo mijenjati odnos službenika prema građanima, mi moramo doista svi usaditi u svijest državnih službenika da oni nisu tu radi sebe, da bi dobivali plaće nego da su tu da bi služili građanima, da bi služili gospodarstvu i stoga ćemo instrumentima nagrađivanja kroz Zakon o plaćama, kroz promicanje, kroz ocjenu ali isto tako instrumentima kažnjavanja, kroz smanjivanja, svođenja na niže radno mjesto, kroz sankcije putem disciplinskih službeničkih sudova i kroz rad etničkog povjerenstva natjerati državnu službu da svakim danom bude sve bolja i bolja, a u postizanju cilja da država bude i konkurentna, bude učinkovitija i da bude ljubazna, pristojna i u službi građana. Molim zastupnike da podrže donošenje ovoga zakona. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Odbor za zakonodavstvo? Ne. Odbor za europske integracije?

Ne. Odbor za ravnopravnost spolova, kolegica Sobol? Ništa. Odbor za pravosuđe, kolegica Lovrin? Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, kolega Radin? Njega ovdje nema. I Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav? Znači u ime odbora ono što smo primili u zapisnicima to su i njihova očitovanja. Otvaram raspravu najprije po klubovima. U ime kluba SDP-a, uvaženi kolega Stazić. Izvolite kolega. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. 2003. godine predizborno obećanje je bilo manja ali efikasnija državna uprava. Kako je obećanje ispunjeno? Kao i sva ostala nikako. Kao i obećanje o smanjenju PDV-a, nikako. U vrijeme administracije premijera Račana bilo je 19 ministarstava, u Sanaderovoj Vladi ima 15 ministarstava ali 69 državnih tajnika. Tri i pol puta više nego što je u Račanovoj Vladi bilo zamjenika ministara. Tri i pol puta. Smanjen je broj ministarstava ali još uvijek ima 125 pomoćnika ministara. Odnosno ravnatelja uprava upravo onoliko koliko ih je i bilo. Uz 45 državnih tijela poput ministarstava, državnih ureda, državnih zavoda Hrvatska ima čak 154 državne agencije, zavoda, instituta, fondova i drugih ustanova a Vlada si je uz sve to osnovala čak 60 savjetodavnih povjerenstava, komisija, vijeća i odbora. Sve to košta. Svako od tih tijela ima svojeg predsjednika, ravnatelja, stručnu službu, troškove, naknade članovima, rezultati mnogi od njih nisu baš osobito prepoznatljivi. Znači u posljednjih 5 godina za vrijeme HDZ-ove vlasti osnovano je na desetke državnih agencija, zavoda, instituta i drugih ustanova koje su preuzimale poslove iz djelokruga ministarstava i zapošljavale velik broj ljudi a da se istovremeno broj zaposlenih u ministarstvima nije smanjivao što je dovelo do bujanja državnog aparata. Koliko to sve košta građane? 2003. godine rashodi za zaposlene u državnoj upravi bili su 14 milijardi 500 milijuna kuna. 2009. 23 milijarde i 500 milijuna. Znači rashodi su povećani za 9 milijardi kuna. To je to obećanje o smanjenju državne uprave i o tome da će ona biti efikasnija. Što je bilo s plaćama državnih službenika? 2003. prosječna plaća je bila odnosno osnovica za izračun plaća bila je 4 tisuće 232 kune i 43 lipe. 2009. ta osnovica je 5 tisuće 415 kuna i 37 lipa. Razlika je tisuću 182 kune i 94 lipe. Toliko je u pet godina povećana osnovica plaće za državne službenike i umirovljenike. Znači, povećanje osnovice za plaće bilo je 28%. Dakle, iako je osnovica rasla za samo 28% ukupni izdaci za plaće rastu za čak 67,7% odnosno za 7,5 milijardi kuna. Da se povećavala samo osnovica a ne i broj zaposlenih porast sredstava za plaće bio bi 3 milijarde kuna a ne 7,5 milijardi kuna. Znači, 3,5 milijarde kuna je nepotreban trošak. To je šteta koju je proizvela Sanaderova Vlada u proteklih pet godina. To je cijena samo jednog od neispunjenih obećanja onoga o smanjenju državne uprave. Tu cijenu plaćaju građani kroz poreze. Računajmo sada ovako. Da se nije povećavao broj zaposlenih u državnoj upravi a da je na te plaće ipak potrošeno onoliko koliko je potrošeno, znači istih 7,5 milijardi kuna onda plaće državnih službenika ne bi porasle za 28% u proteklih pet godina nego za 67%. Ili drugim riječima, onda bi osnovica danas ne bi bila 5 tisuća i 415 kuna Dakle, novci su potrošeni, to je evidentno i to ne mali. Plaće nisu rasle onoliko koliko su mogle za te iste novce. za te iste novce. Što je bilo sa napredovanjem u službi kod državnih službenika? Oni su imali i imaju dok je važeći zakon na snazi, oni imaju određenu sigurnost. Tu sigurnost napredovanja jamči im povećanje od 0,5% po godini staža. Znači, njihova je plaća osnovica koju ispregovaraju sindikati sa Vladom pa plus toga 0,5% po godini staža za svakog službenika. E sad, ove godine to povećanje osnovica je 6% ono što su sindikati izdogovarali, ali moramo reći da to nije nikakvo povećanje. To je samo pokrivanje troškova života iz 2008. godine. Poskupljivalo je kao što znamo sve za sve građane pa dakako i za državne službenike i namještenike, i hrana, i odjeća, i obuća, i struja, i plin, i rate kredita, u jednoj riječi užas. užas. Nema rasta realnih plaća, nema povećanja standarda života građana. Taj se standard pet godina urušava, pet godina. Ove godine je bolje nego što će biti iduće. Prošle je godine bilo bolje nego godinu prije toga i tako pet godina unazad. Plaće nominalno rastu ali realno padaju. ne vrijedi samo za državne službenike i namještenike, vrijedi dakako za sve građane. Kako će tek biti to nitko ne zna, to ne zna ni Vlada u trenutku kad predlaže ovaj zakon. Nitko ne zna što te ljude u državnoj službi čeka. Svaki dan 400 otkaza, 400 ljudi izgubi posao. I danas dok traje ova sjednica Sabora negdje je 400 ljudi dobilo otkaz. Premijer ne želi slušati ničije savjete, ni Ekonomskog vijeća koje je sam osnovao, ni Ekonomskog instituta za čiju se pomoć obratio, ni opozicije, ni predsjednika Republike, on ne želi slušati nikoga a istovremeno sam ne poduzima ništa. U takvim uvjetima svima se piše zlo. Kako će taj život izgledati nitko ne zna. Državni službenici i umirovljenici sada imaju bar neku garanciju. Imaju Imaju tih 0,5% godišnje zajamčeno povećanje plaće a to znači u budućnosti na kraju radnog staža i toliko veću mirovinu. To je jamstvo njihove socijalne sigurnosti za sutra, za prekosutra, za tri godine, za sedam godina dok ne odu u penziju. Sad se predlaže to ukinuti. Znači, taj jedini element njihove socijalne sigurnosti Vlada koja je učinila sve što je bilo u njezinoj moći da im uništi standard a nijedan korak nije propustila, nijednu mjeru da taj standard sroza na najnižu moguću razinu sad im predlaže uzeti i tih 0,5%. A šta nudi u zamjenu? U zamjenu nudi ocjenjivanje. A tko će ocjenjivati? Šefovi. A na temelju kojeg kriterija, e to se ne zna. To u zakonu ne piše. Ovo povećanje činovničkog aparata koje je došlo usuprot obećanju biračima da će se činovnički aparat smanjiti ono je napravljeno tako da se u tu državnu upravu dovelo po stranačkom ključu, po zavičajnim vezama, po rodbinskim vezama, po prijateljstvu. I sada će ti koji su tako ušli u činovnički aparat ocjenjivati one koji se u tome aparatu nalazi i koji će u njega ulaziti. A po čemu će ih ocjenjivati? Po tome da li imaju iskaznicu HDZ-a, pa će dobiti ocjenu osobito se ističe, a ako nema onda će dobiti negativnu ocjenu, pa će biti premješten u niži platni razred, pa će mu se plaća smanjiti. I to se nudi tim državnim službenicima i namještenicima kao rješenje. To je ali potpuno neprihvatljivo. Dakle, osnivajte vi platne razrede, svrstavajte ih u platne razrede kako hoćete, nemamo ništa protiv ali 0,5% po godini staža ne dirajte, jer i tih 0,5 štiti od vaše samovolje, od vaše diskrecione ocjene da li ćete nekog činovnika ocijeniti ovako ili onako zbog toga što vam je on simpatičan ili ne simpatičan, zbog toga što pripada ili ne pripada vašoj stranačkoj opciji. Tu nikakvih kriterija nema. Kada se ministar Šimonović neki dan pobunio protiv načina na koji se imenuju suci, onda je najavio u Državnom sudbenom vijeću, onda je najavio objektivne kriterije. To je nešto što pozdravljamo. On nudi objektivne kriterije, a ne da Državno sudbeno vijeće tamo imenuje supruge, prijatelje ili tko zna koga ili one koji imaju dobru genetsku predispoziciju, a one bez takve genetske predispozicije odbacuje. Ministar Šimonović je rekao da će se s tim prestati i da će se uvesti objektivni kriterij. To pozdravljam. U ovom zakonu ne da nema objektivnih kriterija, nego nema nikakvih kriterija. On praktički predlaže uvođenje samovolje i potpune arbitrarnosti podobnih u državnoj upravi. SDP će podržati svaku promjenu zakona koji ide u korist državnim službenicima i namještenicima koji ide k tome da njihov standard ponovi, da im se plaće povećaju i da im sigurnost bude zajamčena, ali ovaj prijedlog zakona to nije. Ukoliko predlagatelj odustane da iz zakona izbaci 0,5% ako to dakle ostane u zakonu, onda SDP može razgovarati o tome da takav prijedlog zakona podrži. Bez toga ovo smatramo napadom na državne službenike i činovnike i pokušajem njihova ucjenjivanja, pa ako baš hoćete i stranačkom pripadnošću. Hvala lijepo. **Friščić, Imamo veći broj prijava ispravka navoda. Prvo se javila uvažena kolegica Neda Klarić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo u cijelom nisu netočnih navoda zastupnika Stazića ispravit ću četiri. Poskupljivalo je gotovo sve tijekom prošle godine. gospodine Stazić netočno. Netočno upravo iz razloga što evo možemo posvjedočiti da je i na lokalnoj razini nisu poskupljivale usluge komunalne djelatnosti, odnosno naše građanstvo nije na taj način trpilo veće cijene komunalnih usluga. Jednako smo upoznati u hrvatskoj javnosti što je sve država napravila u zaštiti potrošača od podizanja cijene Drugi netočan navod također, 5 godina se urušava sustav sljedeći jednom riječju užas i četvrti premijer ne želi slušati nikog i ničije savijte. Netočno. Upravo iz razloga što predsjednik Vlade Republike Hrvatske mjesečno održava konzultativne sastane sa svim predstavnicima od udruga potrošača, udruga gradova i općina preko predstavnika sindikata u nakani za zaštiti standarda građana. Hvala lijepa. lijepa. Dalje se za ispravak navoda javio uvaženi kolega Berislav Rončević. Izvolite kolega Rončević. Ispravit ću samo dva. Gospodin Stazić je nešto zadnjih dana fokusiran na novce, na milijune, ali pomalo zaboravlja na neke stvari. Gospodine Staziću o ovom povećanju mase sredstava državnih službenika je veliki dio i isplata po tužbama i nagodbama za kršenje kolektivnog ugovora za vrijeme mandata vaše vlasti. Ono se knjiži u poslovnim godinama isplate. Prema tome, veliki dio novca leži i u tome. Možete klimati glavom koliko hoćete, ali niste u pravu. I drugi netočni navod, nije se povećavao činovnički aparat kako vi kažete, što god ta riječ činovnički vama značila. On se samo prilagođavao. U Ministarstvu obrane broj državnih službenika i namještenika se smanjivao jer su bile takve potrebe. Povećavao se u onim dijelovima gdje približavanje hrvatskog zakonodavstva pravnoj stečevini Europske unije, bilo potrebno osnovati nova tijela. Prema tome, za to smo se opredijeliti i ne možemo sada u jednom dijelu prihvaćati to zakonodavstvo Europske unije, a kada iz toga proizlaze i određene obveze, onda nam se to ne sviđa.

bio besprijekoran. Ja ga ocjenjujem odličnim, a komad koji je ovdje izveo neka svako ocjeni. Međutim, jednu sintagmu koju je izgovorio i koja je zapravo vjerojatno … njegovog izlaganja je nikoga Sanader premijer ne želi slušati, niti što poduzima. Dakle, to je posve netočna konstatacija. Gospodin premijer s Vladom i sa svim relevantnim institucijama u Republici Hrvatskoj čini sve kako bi zapravo stabilizirao sustav dakle koji je takav kakav je, a jednim djelom, dobrim djelom je najviše zbog generalnog generalnog kretanja financijskog svjetskog kretanja. Međutim, nemoguće je kolega Staziću saslušati, čuti i usvojiti nešto što niti je dobronamjerno niti je konkretno. Iz vaše rasprave koju ste vi ovdje iznijeli, apsolutno je bilo neusvojivo bilo što ma koliko imao dobru nakanu … **Friščić, Josip (HSS)** Navod trebate ispraviti, poslije ima kolega Stazić i pojedinačnu raspravu, pa onda replike i tako bit će mogućnosti da se sve to posloži i svatko reći svoje. Ali imao sljedeću prijavu ispravka navoda, uvažena kolegica Marija Burić Pejčinović. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Evo, ja ću ispravit samo jedan netočan navod koji moram priznat me kao osobu koja je bila rukovoditelj u državnoj upravi iznimno vrijeđa, a vrijeđa i tisuće drugih koji to jesu ili su bili. da ako nije član HDZ da će dobit negativnu ocjenu. Molim vas lijepo kolega Staziću, ocjenjivanje postoji sada, postojalo je uvijek i postojat će i po ovom novom zakonu ljudi koje ja znam nisu nikad ocjenjivali po tom kriteriju. Prema tome, taj kriterij kog ste vi nazvali je vrlo… … /Upadica se ne čuje./… Vrlo, vrlo dakle upitan. On možda je vrijedio nekad kada je netko drugi ocjenjivao, možda, ali sigurno u ovoj Vladi koju vodi premijer Sanader to nije kriterij i molim vas nemojte vrijeđati one koji ocjenjuju državne službenike. Hvala lijepa. Hvala. Imamo dalje prijavu ispravka navoda. Uvažena kolegica Ivanka Roksandić. Izvolite, kolegice. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Pa ja ću se nadovezat na moju kolegicu Pejčinović Burić koja je istakla upravo ovo kolega Staziću što ste rekli i što je netočno da će ovaj zakon omogućiti svim mogućim službenicima koji su postavljeni po rodbinskoj vezi, prijateljskoj vezi da ocjenjuju druge ljude. Ocjene su postojale. Ja sam bila čelnik jednog upravnog tijela na lokalnoj razini i ocjenjivala sam ljude i nikada i nitko i po nikakvim kriterijima, prije svega stranačkim. I bilo dobro da to isto prenesete i svojim kolegama u svojoj stranci na lokalnoj razini jer se upravo događa da vaša županica u Sisačko-moslavačkoj županiji kad ne može na natječaj primiti svoju rodbinu onda ju zaposli na ugovor o djelu. Pa onoliko koliko ima zaposlenih u županiji redovnim putem,

Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Evo ispravio bih jedan navod, neću ići naravno dalje jer trebalo bi mi puno više vremena od gospodina Stazića koji kaže da čak odluke Vlade, to su direktni napadi na državne službenike, da se zapošljava ne znam po kojim sve linijama. A ja bih vam samo naveo primjer Požeško-slavonske županije i vašeg kolege koji sjedi tu pokraj vas, gospodina Ronka, koji upravo čini sve ovo što ste vi pričali. pa nema ga, naravno da ga nema nikada u Saboru, to je vaš problem pa kritizirajte ga. Stoga pometite najprije smet ispred svoga praga, ali nemojte to na HDZ prebacivat. Mi imamo očiti primjer u Požeško-slavonskoj županiji gdje on sve to čini što ste vi govorili.

Imali smo vidim jednu tablicu povrede Poslovnika. Kolega Maras, vi ste na redu. Izvolite. Ne, ne, ja ne želim braniti kolegu Stazića, ja želim braniti rad u ovom Visokom domu i to su principijelno raditi. Molim vas gospodine potpredsjedniče, povrijeđen je članak 209. Nakon ispravka navoda u obadva slučaja su slijedili primjeri. Ja ću se dizati svaki puta dok god vi ili netko tko predsjeda ne sankcionira takvo ponašanje. Kakve veze ima sa izlaganjem gospodina Stazića županica ili gradonačelnik Požege? Pa mislim nema nikakve veze sa tim. **Friščić, Josip (HSS)** Kolega Maras, ja sam u svakom slučaju odmah intervenirao i rekao krenimo na temu, ispravljajmo navode, ima mogućnosti još uvijek traje vrijeme za prijave da se svatko javi do 16,47 i da svatko iznese svoje stavove. A ispravak navoda je prijavila i uvažena kolegica Suzana Bilić Vardić. Hvala lijepa, poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa evo u nizu netočnih tendencioznih, ali ne i neočekivano netočnih navoda koje je kolega Stazić iznio, ispravit ću samo jedan. Citiram: "Vlada ništa nije učinila za standard državnih službenika". Kako nije ništa učinila, evo i kolega Rončević je to rekao u svome ispravku. Prije svega, vratilo je sve one dugove koje smo sudskim presudama zahvaljujući odlukama bivše koalicijske vlade iz vašeg vremena vratili svim državnim službenicima, povećavali svih ovih godina u određenim postotcima sredstva za plaće državnih službenika i za razliku od vas koji ste skinuli istim tim državnim državnim službenicima, prvo kad ste došli na vlast odmah ste im skinuli plaće. I nemojmo se sjećati vremena prošloga jer za vrijeme vaše vlasti građani su bolje živjeli ali samo toga nisu bili svjesni. ispravak navoda, ali ovaj drugi dio je već replika. Za to uvijek ima vremena. Evo iscrpili smo sve prijave ispravaka navoda. I sada slijedi u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice uvaženi kolega Boris Kunst.

Pa zbog toga novi Zakon o plaćama državnih službenika će od 1. siječnja 2010. godine jedinstveno urediti plaće svih državnih službenika, uključivo plaće službenika zaposlenih u Ministarstvu obrane, zaposlenih u Oružanim snagama Republike Hrvatske i plaće zaposlenih u Ministarstvu unutarnjih poslova. Sada su njihove plaće regulirane posebnim propisima odvojeno od plaća ostalih državnih službenika. Nastavno, od sljedeće godine, takva bi se praksa trebala dokinuti i sustav plaća svih državnih službenika jedinstveno urediti. Podsjećam da je Vlada Republike Hrvatske u sporazumu koji je koncem studenog 2006. godine potpisala sa Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika preuzela obvezu jedinstvenog načina reguliranja plaća svih državnih službenika pa se ovim zakonom ta obveza ispunjuje. Prema prijedlogu novog Zakona o plaćama državnih službenika plaća državnih službenika će i nadalje se određivati kao umnožak koeficijenta i osnovice što je govorio kolega Stazić, ali bez dodatka za radni staž. Radi određivanja koeficijenata svaki službenik će na početku primjene zakona, a za nove na dan prijma u državnu službu biti razvrstan u 1 od 12 platnih razreda. Radna mjesta službenika će se grupirati u kategorije, kategorije u potkategorije, a potkategorije u po nekoliko razina. Svaki od 12 platnih razreda imati će po 12 platnih stupnjeva čime se dobiva jedna matrica od ukupno 144 koeficijenata raspoređenih u rasponu od 1 naprama 5,8. Najniži koeficijent iznosi 0,88 a najviši koeficijent iznosi 5,11. Time će se povećati sadašnji rasponi u plaćama državnih službenika što je jedan od ciljeva reforme sustava plaće. Tijekom razdoblja obavljanja državne službe službenik će se promicati na viši koeficijent unutar istog platnog razreda, odnosno promicati u viši platni razred prema kriterijima ocjena njegovog rada, učinkovitosti rada i stjecanja višeg stupnja obrazovanja. Platni razredi nisu novost u sustavu uređivanja plaća državnih službenika. Do 2001. godine u Hrvatskoj plaće su također bile određene na temelju razvrstavanja u platni razred. Ali je napredovanje u viši platni razred bilo određeno na temelju radnog staža tako da službenik svakih 5 godina premještao se u viši platni razred sve dok nije dostigao najviši platni razred svog radnog mjesta. Novost je kriterij na temelju kojeg će državni službenik biti premješten u viši platni razred i ostvarivati pravo na povećanu plaću. U novom zakonu se polazi od ocjenjivanja koje bi trebalo uvažiti kvalitetu i kvantitetu rada službenika, njegova stručna znanja i sposobnosti odnosa prema poslu. Kako su regulirane plaće državnih službenika? Pa sada se plaća, plaće državnih službenika i državnih namještenika određuju prema Zakonu o državnim službenicima i namještenicima iz 2001. godine čije odredbe su prestale vrijediti osim odredbi kojima se reguliraju plaće. Iako se od 1. siječnja 2006. godine primjenjuje novi Zakon o državnim službenicima njime nisu uređene plaće državnih službenika već je u prijelaznim odredbama regulirano da se do donošenja posebnog Zakona o plaćama državnih službenika plaće određuju na temelju ranijih Zakona o državnim službenicima i namještenicima. Inače, sada su plaće zaposlenih u tijelima državne vlasti određene na temelju koeficijenata propisanih uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi i na temelju uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada. Prema tim propisima plaća državnih službenika se određuje kao umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće uvećano za dodatak za radni staž u visini od 0,5% za svaku godinu radnog staža. Službenici koji rade na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada, inspektori carinici, pravosudna policija i drugi imaju pravo na posebni dodatak od 20% dok svi službenici imaju pravo i na dodatke za otežane uvjete rada koji se isplaćuju za sate rada odrađene u tim otežanim uvjetima. Na primjer za noćni rad, rad subotom, rad nedjeljom, za prekovremeni rad itd. što je inače propisano i Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike kolega Staziću. Dobre strane novog načina, dobre strane zapamtite ovo dobre strane novog načina određivanja plaća državnih službenika usporedno sa sadašnjim načinom uređivanja njihovih plaća su: Prvo, sada su plaće određene na temelju koeficijenata koji za svako radno mjesto državnog službenika određen zakonskim propisom ili uredbom. Prema novom zakonu se određuju razredi, ukupno 12 razreda a u svakom državnom tijelu i službi u posebnom provedbenom propisu provodi se razvrstavanje službenika u platni razred čime se omogućava uvažavanje specifičnosti i zahtjevnosti poslova koji se obavljaju u određenoj državnoj službi u odnosu na drugu. Drugo, povećani su rasponi u visini plaća između službenika sa srednjom i službenika sa višom odnosno visokom stručnom spremom što će omogućiti stimuliranje visoko obrazovnih stručnjaka da ostaju raditi u državnoj službi. Već niz godina smo svjedoci problema napuštanja državne službe od strane najsposobnijih stručnjaka. Za primjenu novog modela plaća državnih službenika potrebno je osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu što se planira osigurati u proračunu za 2010. godinu i sljedećih godina jasno. Dodatna sredstva su potrebna upravo zbog činjenice da se novim zakonom relativno podižu plaće službenika s visokom stručnom spremom. Već sama ta činjenica ukazuje da novi način uređivanja plaća pruža mogućnost ostvarivanja cilja o sposobnoj, stručnoj i efikasnoj državnoj upravi. Ono što je ostalo isto i nadalje će se osnovica za određivanje plaća državnih službenika uređivati pregovorima između Vlade Republike Hrvatske i ovlaštenih sindikata koji zastupaju interese državnih službenika što omogućava i sindikatima da sudjeluju u kreiranju politike plaća. Drugo i nadalje ostaje pravo i mogućnost sklapanja kolektivnih ugovora kojima se reguliraju određena novčana prava državnih službenika. U kolektivnim ugovorima se mogu odrediti nadležnosti i ovlaštenja sindikata ili što je još bolje zajedničkih tijela, ugovornih strana koje bi pratilo sustav ocjenjivanja ili predlagale promjene tog sustava. Gdje će biti mogući prigovori nešto ih je već i kolega Stazić rekao. Napušta se radni staž kao kriterij automatskog povećanja plaće, jer on nije omogućavao da se uvažavaju radne sposobnosti, stručnost i odnos prema izvršavanju poslova u državnoj službi. No, službenik s više staža će po prirodi stvari zbog stečenog radnog iskustva biti u poziciji da bude ocijenjen ocjenom koja mu omogućava premještaj u viši platni razred. Postoji opasnost da ocjenjivanje neće biti objektivno. Ja se tu slažem. Postoji takva opasnost i da će biti zasnovano na nepotizmu, privatnim ili stranačkim vezama, te da neće biti objektivno. Postoje i prigovori da će službenici koji iz opravdanih razloga duže vrijeme ne rade biti zakinuti jer neće moći biti ocijenjeni. Na primjer, roditeljski dopust u trajanju od tri godine itd. O tome će morati brinuti službenici koji su po hijerarhiji iznad onoga tko ocjenjuje određenu skupinu službenika u državnoj službi. Osim toga, u razdoblju do primjene zakona trebati će razviti modele ocjenjivanja. Ja se tu potpuno slažem da bi trebalo utvrditi model ocjenjivanja, osposobljavanje i kontrolu ocjenjivača da bi se upravo izbjegle ovakve sumnje koje su danas već bile izrečene od kolege Stazića. Kako bi se znači izbjegle neželjene zlouporabe od strane čelnika državnih tijela koji ocjenjuju službenike. No, zbog svega što je ovdje pozitivno, a vjerujem da imamo dovoljno vremena do početka 2010. i taj dio urediti. Znači, taj sustav ocjenjivanja i kontrole ocjenjivača. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava predloženi zakon i predlaže Hrvatskom saboru ga na usvajanje. Hvala. Hvala lijepo. Imamo jednu prijavu ispravka navoda, uvaženi kolega Nenad Stazić. Izvolite. zakon, da je prijedlog zakona dobar a uz ove manjkavosti oko nepoznatih kriterija, da će se te manjkavosti razriješiti u razdoblju do primjene zakona. To je kontradikcija i netočnost. Jer pazite, ako ćete vi nešto rješavati u razdoblju do primjene zakona nakon što se zakon usvoji onda vi nas ovdje navodite da usvajamo nešto što ne znamo kako će izgledati. A to i jest osnovni prigovor SDP-a i zato i tvrdimo da zakon ne valja u ovom obliku. Zakon bez kriterija ocjenjivanja nije zakon. To je ozakonjenje samovolje viših činovnika nad nižima. Ispravak je, Dalje se prijavio u ime kluba ISD-a uvaženi kolega zastupnik Damir Kajin, ne vidim ga, znači da gubi pravo na raspravu. U ime kluba HNS-a kolega zastupnik Željko Vincelj. Izvolite. Hvala vam Ocjenjivanje državnih službenika kao osnova za povećanje plaće provodi se temeljem postojećeg Zakona o državnim službenicima iz 2005. godine, odnosno pravilnika iz 2006. iako iako je u principu namjera zakona dobra, a to je vezati visinu plaće državnih službenika uz rezultate rada. Rezultat rada, posebice ovako kako je danas definiran ne predstavlja objektivnu ocjenu rada državnih službenika već uvelike ovisi o subjektivnoj procjeni nadređenog rukovodioca. Time se potiče promicanje podobnih službenika. U praksi ukoliko službenik nije zadovoljan ocjenom žali se Odboru za državnu službu čiji postupci znaju biti veoma dugotrajni i za vrijeme kojih naravno službeniku ne pripada pravo na povećanje plaće. Prema ovom novom prijedlogu zakona unutar jednog platnog razreda od njih ukupno 12, moguće je postupno povećanje plaće kroz 12 platnih stupnjeva. To povećanje dok se ne dostigne 12 platni stupanj moguće je postići sa 11 uzastopnih godina ocjenjenih najboljom ocjenom. Namjera je predlagača da sustav ocjenjivanja i nagrađivanja kroz platne stupnjeve zamijeni naknadu za minuli rad, tj. 0,5% povećanja plaće za godinu staža kao jednu od mjera nagrađivanja vremena provedenog u državnoj službi. Smatramo da se naknada za minuli rad ne bi trebala ukinuti tj. da se kriteriji radnog iskustva mora odgovarajuće vrednovati i pri promicanju državnih službenika u viši platni stupanj. U zakonu nije predviđeno postupanje u slučaju da službenik neku godinu nije ocijenjen, npr. nije radio 6 mjeseci zbog bolovanja, kod korištenja porodiljnog dopusta ili u slučaju odlaska na dulje školovanje u inozemstvo. U tom slučaju očito mu se odgađa promicanje o plaći za barem jednu godinu. Smatramo da bi u ovakvim slučajevima trebalo predvidjeti da se ta godina neće računati u zbrajanju ocjena kako bi se izbjegao nejednak položaj službenika koji nisu ocijenjeni za pojedinu godinu. No, da i nema ovih izuzetnih situacija da je sve idealno i da npr. ravnatelj državne uprave u jednoj županiji sa cca. 150 zaposlenika ima odlične službenike i voljan ih je nagrađivati odličnim ocjenama i promicati u sljedeći platni stupanj, neće to moći učiniti jer članak 18 zakona ograničava sredstva za promicanje u plaće državnih službenika u iznosu do 1% mase sredstva za plaće. Dakle, ako je masa za bruto plaće, njihovih 150 službenika, njegovih 150 službenika 10 milijuna kuna godišnje, ravnatelj će moći za nagrađivanje dobiti još najviše 100 tisuća kuna godišnje. Ako je promicanje u sljedeći platni stupanj u prosjeku 3% od plaće to znači da će sa ograničenjem mase plaća za nagrađivanje na 1% samo jedna trećina službenika moći biti nagrađena najvišom ocjenom i biti promaknuta u sljedeći platni stupanj. Koliko će se u budućnosti ovdje isprepletati objektivnost i subjektivnost u ocjenjivanju podobnost i nepodobnost, rodbinske i prijateljske veze tek će se vidjeti. Zakon predviđa i mogućnost dobivanja dodatka za pojedine vrste poslova temeljem posebne uredbe Vlade. Bilo bi važno da se ovdje vodi računa o posebnim uvjetima koje zahtijevaju poslovi vezani uz članstvo u Europskoj uniji, znanje jezika, poznavanje institucije itd.. Zakon predviđa i mogućnost dobivanja nagrade za izniman učinak državnom službeniku koji tijekom godine postigne iznimne rezultate od značaja za rad državnog tijela. Međutim, odluku donosi čelnik državnog tijela na prijedlog povjerenstva koje on imenuje. Ovako definirana odredba naravno potiče na nagrađivanje podobnih jer se zapravo radi o diskrecijskoj odluci. Bilo bi važno osigurati da povjerenstvo za nagrađivanje bude stalno, da se njegovi članovi biraju putem javnog natječaja iz redova državnih službenika određenog tijela državne uprave te osigurati da sudjeluje i predstavnik sindikata toga tijela. I opet kao i kod nagradnog fonda za promicanje u više platne stupnjeve ovdje postoji ograničenje raspoloživih sredstava za nagrade za izniman učinak na 0,1% mase sredstava za plaće. U našem već navedenom primjeru županije sa 10 milijuna kuna godišnjeg fonda za plaće za ovu vrstu nagrade moći će se godišnje isplatiti 10 tisuća kuna bruto što bi s obzirom na sljedeće ograničenje o visini pojedinačne nagrade od 3 tisuće kuna značilo da se godišnje mogu dodijeliti 2 do 3 takve nagrade. predlagač zakona ostavlja mogućnost da se ta nagrada može isplatiti istoj osobi više puta godišnje s time da zbroj isplaćenih nagrada u godini ne može biti viši od njegove dvije mjesečne plaće. Mogućnost da će čelnik tijela državne uprave temeljem vlastite diskrecijske ocijene mimo bilo kakvih kriterija bogato i višekratno tokom godine nagraditi samo jednog državnog službenika ne bi smjela biti zakonska opcija. Prema nekim simulacijama novih plaća državnih službenika u odnosu na postojeće najmanje zadovoljna mogla bi biti većina službenika npr. sa srednjom stručnom spremom na poslovima referenata ili administrativnih tajnika. I kod onih sa puno godina staža plaća će ostati praktički iste, ali napominjemo svi gube dodatak na staž od 0.5% godišnje pa će im uz pretpostavku da neće biti promicani u nove platne stupnjeve temeljem odličnih ocjena plaće u narodnim godinama realno padati u odnosu na sadašnje stanje. Rješenje za ovakvu situaciju u kojoj će biti veći dio državnih službenika jest da se na neki način vrednuje i radni staž ostvaren u državnoj službi. Na primjer promicanjem za jedan dodatni platni stupanj svake tri godine bez obzira na ocjenjivanje ili zadržavanjem 0,5% povećanja plaće za svaku godinu radnog staža. S druge strane, itekako će moći biti zadovoljni načelnici odjela u sjedištu tijela državne uprave, tj. šefovi kojima bi plaća sa npr. sa sadašnjih 7 tisuća mogla porasti na 11 tisuća kuna jer su im sadašnji koeficijenti od 1.9 do 2.2., a budući će im biti od 3.28, do 4.35. Imajući u vidu činjenicu da se načelnici često postavljaju prema, u najmanju ruku čudnim kriterijima, jasno je zbog čega je najveće povećanje plaće upravo na ovom mjestu. U zakonu nedostaje odredba tko i pod kojim uvjetima određuje osnovicu za izračun osnovne plaće pa predlažemo da se osnovica za izračun plaće utvrđuje kolektivnim ugovorom. Zakon predviđa promicanje državnog službenika za jedan platni razred za svaki stupanj obrazovanja. Smatramo da bi se u cilju jačeg stimuliranja daljnjeg školovanja državnih službenika trebalo predvidjeti promicanje za 2 platna razreda kod stjecanja višeg stupnja obrazovanja. Naime nagrada za daljnje školovanje je temeljem ovog prijedloga zakona znatno manja nego je to bilo do sada regulirano kolektivnim ugovorom. Prema dosadašnjem sustavu 8% za stupanj magistra znanosti, a 15% dodatka na stečeni doktorat, a sada prema prijedlogu zakona cca 3% za svaki stečeni stupanj obrazovanja. Dakle, osnovni problemi zakona su ukidanje dodatka od 0,5% povećanja plaće za svaku godinu staža, nepostojanje vrednovanja kriterija radnog iskustva pri promicanju u viši platni stupanj, nepostojanje odredbe tko i pod kojim uvjetima određuje osnovicu za izračun osnovne plaće, nedovoljno riješen pristup vrednovanja daljnjeg školovanja državnih službenika, zatim tretiranje godine u kojoj službenik iz nekog od objektivnih razloga nije ocijenjen, zatim potreba propisivanja objektivnih i jasnih kriterija te određivanje povjerenstva za dodjelu nagrade za izniman učinak državnih službenika. Najveći problem prijedloga zakona predstavlja sustav promicanja državnih službenika isključivo temeljem diskrecijske ocjene nadređenog čelnika državnog tijela ili povjerenstva koje on imenuje. Time se ne potiče specijalizacija i profesionalizacija državne uprave, nego promicanje podobnih i nepotizam. Osim toga, predloženi koeficijenti nadalje ne doprinose profesionalizaciji državne uprave kao niti privlačenju mladih i školovanih ljudi u državnu službu. Najveći porast plaća je vidljiv kod rukovodećeg kadra načelnika koji se u ministarstvima postavljaju na različite načine, bez poštivanja objektivnih kriterija te prema političkoj i drugoj podobnosti. S druge strane, porast plaća kod stvarnih nositelja posla u tijelima državne uprave, savjetnicima i višim savjetnicima je zanemariv, dok će plaće namještenika, referenata i administrativnih tajnika, posebice onih s mnogo godina staža u odnosu na sadašnje stanje biti iste, a s obzirom na predloženo ukidanje dodatka za minuli rad s vremenom i padati jer mnogi kroz sustav ocjenjivanja neće biti promaknuti u viši platni stupanj. Hvala. Hvala lijepo. I u ime kluba HSS-a, uvaženi kolega zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjeni gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Na početku naše rasprave želimo reći da će donošenjem ovog zakona Republika Hrvatska pored daljnjeg napretka u ispunjavanju utvrđenih mjerila od strane Europske unije učiniti pozitivan iskorak na području usklađivanja plaća u državnoj službi. Također njegovim donošenjem želi se još i jasnije formulirati odlučnost države u unapređenju ukupnog područja sustava plaće u državnoj službi. Analizirajući predložena rješenja, mišljenja smo da je prijedlog zakona solidan, ali da su moguća još i neka otvorena pitanja, barem po percepciji javnosti. Dobrim rješenjem u zakonu smatramo stvaranje normativnih pretpostavki za uspostavu novog sustava plaće koji se žele otkloniti uočeni nedostaci. Na primjer, fiksna plaća, nemogućnost nagrađivanja službenika koji ostvaruju izvrsne rezultate u radu, problem niskih plaća, visoko obrazovnih kadrova koji tek ulaze u državnu službu. Uvođenje transparentnije strukture i metodologije razvrstavanja radnih mjesta u platne razrede te mogućnost promicanja za državne službenike koji pokazuju dobre rezultate u radu. Također se jedinstveno uređuje sustav plaća u državnoj službi, stimulativniji pravni instrumentarij za privlačnije visoko obrazovanih stručnjaka u državnu službu kao i neka druga rješenja. U daljnjoj raspravi želimo ukazati na neka otvorena pitanja. Hrvatska se na putu u Europsku uniju nalazi pred iznimno zahtjevnim procesom svog zakonodavstva, a jedan od osobito važnih segmenata tog procesa je usklađivanje sustava plaća u državnim službama. Iako je Zakon o državnim službenicima donijet u srpnju 2005., službenički sustav nije zaokružen donošenjem propisa kojima se uređuju plaće državnih službenika. Nažalost, Republika Hrvatska je jedna od posljednjih država u regiji koja nije donijela te propise. No, ta činjenica sama po sebi možda i nije loša jer je s druge strane Hrvatskoj posao olakšan jer je vodila računa o negativnim iskustvima tranzicijskih i drugih europskih zemalja prilikom predlaganja ovog sustava. Poznata je činjenica da veliku ulogu u kreiranju prijedloga platnog sustava imaju proračunske mogućnosti, pravna tradicija, stečena prava, sindikalna scena i kultura poštivanja propisa, donošenje propisa samo je prvi korak u uspostavi sustava, a njegova ocjena nužno ovisi i o nekim drugim elementima u određenom razdoblju. Zakonu u članku 25. predviđa da se državnom službeniku koji tijekom godine postigne iznimne rezultate od značaja za rad državnog tijela može isplatiti nagrada do 3000 kuna koja se može isplatiti i više puta godišnje, u godini ne može biti više od 2 mjesečne isplaćene plaće državnog službenika. Odluku o isplati nagrade donosi čelnik tijela na prijedlog povjerenstva koje imenuje taj čelnik. Pritom je upitno kako se kao kriterij za nagradu ne spominje ocjene rada i učinkovitost te da li nagradu za izniman učinak može dobiti i ispod prosječno ocjenjeni državni službenik. Upitan je također i iznos nagrade koju u slučaju rukovodećeg službenika od 15 tisuća kuna plaće može iznositi i do 30 tisuća kuna godišnje. Ako se zna da državnom službeniku s ocjenom izvanredan nakon godinu dana plaća može porasti za 3%, onda je iznos povećanja na temelju ocjene upitan prema mogućem povećanju na temelju nagrade za izniman učinak. Osim toga, zakon ne predviđa kriterije po kojima se netko može nagraditi na taj način, niti obavezu javne objave podataka o službenicima nagrađenima za izniman učinak. Upitno je može li zakon za posljedicu imati i zamrzavanje plaća na rok od deset godina službenicama koje koriste porodni dopust do godine dana djetetova života. Budući da se službenici odnosno službenica ne mogu ocijeniti ako su u kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci i to bez obzira na razloge službenica koja ode na čuvanje trudnoće i koristi obvezni porodni dopust do godine dana djetetova života počevši u svibnju tekuće godine i završi ga u srpnju naredne godine ostat će neocijenjena samo u godini u kojoj je započela već i u godini u kojoj je završila porodni dopust. Da li to znači da će takve majke službenice u pet godina moći zaraditi samo tri ocjene i neće moći biti promaknute u plaći za 3% na temelju ocjene dobar jer im za to treba najmanje četiri ocjene dobar ili viša ocjena. Ako bi im se trudnoća ponovila i dogodila u idućih pet godina zakonodavac bi ih mogao kazniti za drugo dijete nemogućnošću promicanja do isteka 15 godine državne službe. Možda bi bilo dobro također razmotriti i mogućnosti sankcioniranja i naših ocjenjivača. Ako recimo se negativnom ocjenom ocijene pojedini naši službenici a na nadležnom sudu se izgubi spor tada vjerojatno dolazi u pitanje i mogućnost sankcije onoga tko je određenu ocjenu izrekao. Na kraju naše rasprave želimo podnositelju prijedloga zakona i državnim službenicima da praksa ubrzo pokaže da su i svrha i cilj zakona postignuti a to su između ostalog standardi i praksa europskih zemalja transparentnost sustava plaća koji je razumljiv i jasan, za isti ili približno isti rad isplata iste ili približno iste plaće, izbjegavanja što više diskrecijske ovlasti pri određivanju plaća, mogućnost vertikalnog i horizontalnog napredovanja, sigurna plaća, konkurentnost plaćama u gospodarstvu i zadržavanje najkvalitetnijeg i najstručnijeg kadra u upravi. Zbog svega ovog iznijetog klub Hrvatske seljačke stranke podržat će ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Nema više prijave po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi se prijavio uvaženi kolega zastupnik Gordan Maras. Izvolite kolega. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, državni tajniče sa suradnicom. Temelj za donošenje ovog zakona odnosno osnovna ideja koja bi nas trebala voditi je da u državnoj službi adekvatno nagradimo rad državnih službenika da oni mogu dostojanstveno živjeti od svog rada i da budu primjereno okolnostima u kojima naša država živi mogu reći da su zaradili pristojnu plaću. Ja ću reći u startu da neke ideje i neka rješenja iz ovog zakona podržavam, ideja i matrica koja je napravljena može biti zgodno rješenje ali do drugog čitanja definitivno moramo ispraviti neke stvari i moraju se jasnije i točnije specificirati kako bi bilo što manje zlouporaba. Što se tiče samih državnih službenika odnosno troška i plaće u državnom proračunu smatram da plaće državnih službenika moraju biti veće, da nisu na razini i onog dijela odgovornosti posla koji oni obavljaju a pogotovo dolazi do izražaja kada govorimo o rukovodećim mjestima gdje u ministarstvima ljudi dosta često nakon par godina što stječu iskustvo odlaze u privatni sektor pogotovo tamo gdje se može više zaraditi recimo financijski sektor ili nešto slično, tako da s te strane mora postojati prostor da se mlade ljude visoko obrazovane pokuša na neki način stimulirati i zadržati, da ih se zadrži u državnoj službi. Ono što nije moguće napraviti naravno to nije moguće napraviti u situaciji kada imate preveliki državni aparat, preopterećen troškovno i kada govoreći u uvodnom izlaganju kolega Stazić govori o trošku plaća ispravno primjećuje u zadnjih pet godina skoro kolega Rončević je rekao nisu to samo plaće nego i drugi troškovi, ali ja kažem to su samo plaće 7,5 milijardi kuna veće odnosno 67,6% veće nego što su bile 2003. godine, znači masa ukupna plaća. Ali nažalost osnovica se toliko nije povećala nego se tu radi o povećanju državnog aparata najčešće se to koristilo za zapošljavanje stranačkih kolega i kolegica kako bi se na neki način osigurala određena podrška i pomoć svojim kolegama tijekom njihovog radnog vijeka. Ono šta je potrebno istaknuti i šta ja ne podržavam u ovom zakonu, već je nekoliko već je nekoliko kolega to reklo, a to je da se u situacijama kada netko iz opravdanih razloga u dvije godine ne radi više od šest mjeseci da ga se ne može ocijeniti i on gubi de facto pravo da mu se poveća plaća u nekom roku. Tu se ne radi samo o ženama, netko je spominjao kada žena ode na porodiljni dopust može u dvije godine teoretski biti neocijenjena zbog toga što je dva puta po pola godine bila na porodiljnom dopustu. Radi se i o muškarcima, mogu i muškarci otići na porodiljni dopust. Znači, tu govorimo o jednom širem broju državnih službenika koji na taj način mogu biti oštećeni. Što se tiče minulog rada mislim da je ovo rješenje iz zakona ok kada govorimo o tome da nitko neće imati manju plaću nego što ima trenutno s obzirom da se u prijelaznim definirale su se kategorije i staža i ja sam kad sam malo bacio računicu vidim da niti jedan službenik neće u tom trenutku primjene zakona imati manju plaću. Ali ono što nije dobro je da je mogućnost da netko zadovoljava na radnom mjestu šest, sedam, osam godina a da mu se uopće plaća ne poveća. Znači, čovjek zadovoljava na tom radnom mjestu. Osnovica ne mora ići gore jer zakonom to tako nije definirano ali mu se plaća neće povećati. Ja predlažem da se ukoliko osoba zadovoljava na na tom radnom mjestu nakon šest godina poveća plaća makar za jedan razred, to bi bilo pošteno i iznosilo bi otprilike na ovoj razini što sam rekao oko 3% za tih šest godina što se sada honorira minuli rad. Apsolutno mislim da je nedopustivo da ostane u zakonu do slijedećeg čitanja diskreciono pravo bez ikakvih kriterija čelniku tog tijela da određuje i ocjenjuje bez bez ikakvih kriterija kažem službenike tko je kako zadovoljio. Tu se otvara jedna Pandorina kutija gdje se ne bez straha možemo pitati da li će zbilja kriterij stranačke podobnosti članstva u određenoj stranci biti taj koji će nekoga stimulirati, da nekoga nagradi sa ocjenom izvrstan, a sa druge strane da netko bude zadovoljavajući. Ipak kada imate ocjenu izvrstan, odnosno izvanredan svake godine vam se povećava plaća za određeni jedan razred, a zadovoljavajući ostajete na radnom mjestu, ali nema povećanja plaće. Znači dopuštamo jednu diskrecijsku odluku tog čelnika da da radi praktički što god želi. Vi se teoretski možete žaliti Odboru za državnu službu, ali kako to u praksi funkcionira. Imao sam priliku čitati u medijima proteklih dana gdje se jedna službenica Ministarstva kulture žalila na odluku čelnika svoga ministarstva, državnog tajnika, jer je od neposrednog svoga rukovoditelja dobila ocjenu izvanredan, odnosno osobito se ističe, a sa druge strane državni tajnik nije pristajao na tu ocjenu i on je potpisao rješenje odnosno zadovoljava. I sa druge strane gospođa se žalila Odboru za državnu službu i nakon 7 mjeseci nije dobila nikakav odgovor, piše požurnice mislim da taj odbor neće uspjeti rješavati svu silu tih predmeta koji će sada nastati. Možda se sada ljudi toliko i ne žale s obzirom da nema utjecaja na plaću. Ali kada budemo imali još i taj element, da će to biti jedini način na koji vam plaća može rasti. Možete misliti koliko će biti žalbi i koliko će biti prigovora koji će se morati riješit, a to jednostavno fizički neće biti moguće provesti. taj dio pomnije treba razraditi i na kraju krajeva dati jasne kriterije po kojima će biti manje mogućnosti za netransparentnost u najmanjem slučaju. Što se tiče nagrađivanja, mislim da u ovom djelu gdje Vlada propisuje uredbom određene poslove od osobitog interesa ili ili neke druge stvar, smatram manje spornim ali smatram definitivno spornim da opet diskrecijskom odlukom nekog možete nagraditi u visini dvije plaće tijekom jedne godine. I na kraju krajeva ta nagrada može biti kada govorimo o dvije plaće za običnog službenika koji ima plaću 3,5, četiri tisuće kuna 8 tisuća kuna godišnje, a za ravnatelja uprave može bogami biti negdje 30-ak tisuća kuna godišnje. Znači jedan nerazmjer koji opet omogućuje da se diskreciono nagradi one ljude koji se žele, a ne mora biti isključivo na temelju rezultata, nego na temelju rezultata simpatija da li stranački, da li prijateljski, da li rođački. Izgubio sam malo glas. I na kraju evo da samo rezimiram. Nadam se da će se do drugog čitanja te stvari koje su sada još potrebne za doraditi, kako bi ga mogli svi skupa zajedno prihvatiti. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Vrijeme za prijavu za pojedinačnu raspravu sukladno Poslovniku je isteklo u 16,47, ali zato imamo prijave za ispravak navoda i replike. Najprije ispravak navoda uvaženi kolega zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Pa evo kolega Maras, da niste imali netočan navod, ne bi izgubili dobar glas. Ali moram reći netočno je u tome što kolega Mars ponavlja ono što je netočno rekao kolega Stazić. A to je zapošljavanje u državnoj upravi, da je to kriterij bio stranački. Pa gledajte, pa budimo odgovorni ljudi, pa kada već tako nešto kažemo, budimo konkretni pa recimo taj i taj zaposleni tu i tu po stranačkoj dužnosti, onda možemo konkretno razgovarati, ovo ostalo je trla baba lan da joj prođe dan, s takvim pričama. A ja vam mogu reći konkretno s imenom i prezimenom, gdje ajde neću sada jer pokojni je premijer, ja znam da je isključivo njegovom intervencijom još danas radi osoba na tom mjestu zaposlen uz uvjete drugih koji su imali bolje uvjete i kriterije, pa na žalost nisu … /Govornik se ne razumije./ tri replika. Najprije uvaženi zastupnik Luka Denona. Izvolite. **Denona, Luka (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege. Kolega Maras da vi opravdano brinete o tom … pravu koji će se pojaviti kod ovih ocjenjivanja, ali ja tu brigu vašu evo nekako ne bih dijelio budući da se zakonodavac na jedan način osigurao da to piše tako, ali da je stavio onu klauzulu ako bude novac u državnom proračunu u iznosu do nula jedan. To znači može biti manje. I onda se može vrlo lako dogoditi da u toj godini imate jako vrijednih ljudi koji će nepristrani čelnik uprave probati ocijeniti, ali onda će između njih 5 koje treba ocijeniti izabrati trojicu jer uz ovu dvojicu neće biti novaca. To je farsa u ovom zakonu i zato bi trebalo zaista ostvariti onu mogućnost i za one koji su dobri da imaju nula pet, pa onda kombinirajte onda s ovim. To bi onda nekakav pomak bio u državnim službenicima da imaju sigurnosti i da imaju na neki način mogućnost napredovanja i da konačno imaju kakvu takvu plaću. Isto tako kada se vrati gospodin Palarić ako budete odgovarali na moju repliku onda ga pitajte, jeli ikada učinjena ikakva simulacija ovog prijedloga novog zakona i npr. kada kaže usklađivanje sa kolektivnim ugovorom ugovora Jer sigurno je da zaposlenici neće pristati na manja prava u kolektivnom ugovoru kojeg sada imaju, a čini mi se da simulacija nije napravljena što to znači sa kolektivnim ugovorom. prijedlogu, da u početku ovog zakona kažemo usuglasili smo sa ga sa Europskom unijom. Ne znam da li to piše u austrijskom zakonu, da je to tako ili talijanskom nisam pročitao pa se ispričavam, ali da smo morali uzeti nekoga da nam to napravi.

ali čujte kada morate koristiti vrlo vjerojatno će se iskoristiti. 20 milijuna kuna godišnje diskrecijski ministri itd. mogu iskoristiti i nagraditi ljude za koje misli da ih treba nagraditi. Opet bez ikakvih kriterija možete odlučiti da to bude netko zbog toga što vam je simpatičan, a možda netko bude korektno radio, pa će se zbog toga nagraditi. S druge strane kada govorimo o konkretnim primjerima, ja neću navesti ime gospođe, ali imam predmet ispred sebe. Gospođa je od svoje neposredne rukovoditeljice dobila ocjenu izvanredan i još dolje nema primjedbi, znači na njezin rad. Ali državni tajnik u Ministarstvu kulture nije htio potpisati veću ocjenu. On je potpisao na osnovu kojih je on to razloga napravio ne piše u njegovom rješenju. To je njegova diskreciona odluka i on to može napraviti. E sada kome više vjerovati neposrednom rukovoditelju toga radnika ili državnom tajniku koji može na osnovu svojih kažem, referencija bilo koje prirode odlučiti da li će netko biti ocijenjen ovako ili onako, to u ovom zakonu do slijedećeg pitanja moramo promijeniti. Hvala. Dalje se za repliku prijavio uvaženi kolega Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Maras govorili ste koliko je važno da imamo kvalitetne državne službenike jer oni su u interesu servisa građana. Međutim, istraživanje koje je provedeno upravo po narudžbi Ministarstva pravosuđa u srpnju ove godine pokazalo je da građani smatraju najveće nezadovoljstvo, pokazali su u odnosu na rad političara, na rad sudaca i različitih državnih službenika na svim nivoima. Upravo ovaj podatak da je od 2003. do 2009. povećan iznos iz proračuna za plaće od 70% a da je osnovica samo 28% porasla govori o tome da je cilj cjelokupnog tog zapošljavanja nije bio interes građana nego uhljebljivanje stranačkih podobnika. ja vam mogu dati i konkretna primjer, recimo u Riječkoj podružnici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje jedini kriterij zapošljavanja je stranačka iskaznica HDZ-a. Prema tome, potpuno ste u pravu i bojim se da ovakvim postupkom naši građani neće dobiti servis koji su zaslužili. Odgovor na repliku kolega Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa kolega Jovanoviću. To što ste sada napomenuli stvara dva negativna efekta. Prvi je što destimulira ljude koji rade u državnoj službi pošteno i željeli bi raditi kvalitetno, naravno da ne žele raditi kada vide da se zapošljavaju ljudi na temelju ovoga što ste rekli stranačkog kriterija i najčešće da nemaju posla ako uopće dolaze na posao dobro je. I normalno da onda pada moral tih vrijednih službenika koji bi htjeli određivati pošteno svoj posao da rade kao što su radili i do tada. A sa druge strane percepcija građana naravno ponukana time isto pada i naravno da nisu zadovoljni zadovoljni sa uslugom koju dobivaju u državnoj službi. Znači dvostruki je negativni efekt ovog što ste rekli a radi se oko 50 novozaposlenih u pet godina a posao se nije ništa povećao, 50 tisuća novozaposlenih u državnoj službi. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja u potpunosti dijelim brigu kolege Marasa za tu jednu mogućnost samovolje rukovodećih kadrova u državnoj upravi no ja bih proširila priču na ono, a to se kolega nije osvrnuo na onaj dio kada radnik ne zadovoljava. Dakle, tu mi znamo da sve češće iako teško dokazivo imamo razno razne vrste uznemiravanja bilo spolnih, psihičkih, do sada se to svodilo na jedne, na nekakve verbalne istupe ili pristupe, no pitam se što će se dogoditi sada kada rukovodeći kadar ima mogućnost kazniti recimo djelatnika, npr. kada imamo spolno uznemiravanje, kazniti djelatnika koji odbija kojekakve nemoralne ponude svojih šefova. Dakle, sada će se to moći i financijski odraziti na jednu moralnost osobe koja koja ne želi pristati na kojekakve ucjene i to je ono što mene u ovoj priči možda još i više uznemirava, dakle, ta jedna mogućnost samovolje i manipulacija ovim zakonom. Hvala. Odgovor na repliku kolega Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo kolegice Borzan, vi ste potpuno u pravu. Kada se ovom zakonu, po ovom zakonu je moguće teoretski se zaposliti na jedno radno mjesto po određenom platnom stupnju i u platni razvoj i cijeli radni vijek ostati na tom radnom mjestu da ne napredujete. A zadovoljavate, zadovoljavate za to radno mjesto. Svake godine vam kažu, kolega dobri se, zadovoljavate ali neće vam se povećati plaća i 40 godina jedna te ista plaća itd.. A sa druge strane ukoliko vas netko simpatizira a ne morate biti ništa kvalitetniji od tog drugog kolege koji zadovoljava, njemu će se plaća moguće povećavati svake godine i za 12 godina će imati plaću 30-ak posto veću nego što imate to vi. I to je nepravda ovog zakona i to moramo promijeniti. I to nije smiješno kolega, to nije smiješno. Ne to nije smiješno, kolega Kunst vi se možete smijati ali ljudima nije smiješno, kao što nije smiješno ovoj kolegici koja se žali na odluku državnog tajnika kojoj je bez ikakvog razloga umanjio njezin trud unazad godinu dana a vi se tome smijete, a ja vam kažem da to nije smiješno.

na početku odmah želim reći da po mom sudu ovaj prijedlog zakona je dobar, on je posuđen, neću reći prepisan ali model kojega zakon predviđa je poznat u mnogim državama u europi članicama Europske unije. I sam po sebi je nešto čemu trebamo težiti i u Hrvatskoj. Ali, da, ali, hrvatski problem nije kvaliteta napisanih zakona, nego je naš problem provedbe svih zakona pa tako i ovog. Nije problem ako ti sudi pošteni sudac i onda čak i nejasni i nedorečeni zakon, neće utjecati na odluku, pravednu odluku suca. Nije problem ako te kontrolira pošteni porezni inspektor ili devizni inspektor. Nego je problem onda kada ti u kontrolu dođe korumpirani inspektor. Otkada postoji državna uprava od Austro Ugarske pa na dalje uvijek je bilo i uvijek će biti da u državnoj upravi postoji nepotizam, podobnost i poslušnost. U državnoj upravi, posebice stoga jer se radi o poslu gdje je ako plaća i nije velika, a onda je uvijek sigurna i posao siguran za razliku od onih koji su u gospodarstvu i na tržištu. A s obzirom da sam vidio da se i Vlada dvoumi koja godina i kada bi se počelo za ocjenjivanjem ili koja godina kao godina ocjenjivanja bi počela kao osnov za napredovanje po članku 10. Možda bi bilo dobro razmotriti moj prijedlog da 2010. godinu iskoristimo za eksperimentalnu primjenu, a da od 1.1.2011. zakon bude i cijeli modem u punoj funkciji jer bi vjerojatno i odgovorni u Vladi i u Središnjem uredu državne uprave tada na temelju toga mogli uočit određene nedostatka. Radi se o ogromnom broju ljudi, ogromnom broju radnih i životnih sudbina i ukoliko bi se jedna godina posvetila probi, a onda išla u punu primjenu, vjerojatno bi spriječili moguće nepravde. Dakle, da li će 2011. biti prva godina napredovanja po ocjenama iz 2010., razmislite o tome. Ono konkretno što želim upozoriti na same odredbe zakona je članak 10. koji ima platne razrede i platne stupnjeve i Sindikat državnih službenika upozorava da kod 6. platnog razreda koji počinje sa koeficijentom 1,52 bi trebao povećat na 1,57 kako se ne bi desilo da viši savjetnici koji bi bili raspoređeni u taj platni razred ne bi dobili manju plaću od onog koje u ovom trenutku imaju. Ja nisam provjeravao da li je ta tvrdnja točna, ali uvjeravaju me da postojeće plaće za neke kategorije viših savjetnika su veće od onoga što bi ostvario 6. platni razred 1. stupnja pa bi trebalo korekcije koeficijenata u 1., 2. i 3. platnom stupnju. Nadalje, broj godina ili broj ocjena kao uvjet za napredovanje iz članka 18. gdje je predviđeno svakih pet godina ako je dobio najmanje četiri puta ocjenu dobar. Bilo bi dobro razmisliti o mogućnosti da to bude svakih tri godine sa tri ocjene dobar, a u tom članku dodati i novu odredbu koja se odnosi na masu sredstava koja se u toku kalendarske godine ne iskoristi da u idućoj proračunskoj godini kao osnovica ne bude iskorištena masa nego odobrena iz prošle godine, jer bi svaka eventualna ušteda ili racionalno ponašanje u protivnom bilo destimulirajuće za taj dio državne službe. Jer, ako u jednoj godini potrošiš manje automatski si si smanjio osnovicu za iduću godinu samo zato što je eto bilo nekih razloga koji su doveli do te racionalizacije. Nadalje, kod članka 25. potpunu promjenu predlažem koja bi išla tome da prijedloge za nagradu, dakle za one jednokratno nagrađivanje, se podnose središnjem tijelu državne uprave nadležnog za službeničke odnose, da pravo predlaganja kandidata za nagradu osim čelnika državnog tijela imaju sindikati, ali i građani jer državni tajnik u svojem uvodnom obrazloženju je spomenuo i ljubaznost kao jednu od kategorija. A zašto onda korisnici usluge državne uprave dakle građani ne bi mogli biti ti koji će predlagati nekoga od državnog službenika za nagradu ako već njih pitamo za mišljenje. Ja isto tako pitanje transparentnosti nagrađenih državnih službenika moglo bi se riješiti kada bi se lista, njihova lista objavila na web stranicama središnjeg državnog ureda s jedne strane kao informacija, ali s druge strane kao i poticaj drugim službenicima dakle da se to zna o kome se radi. I postoji jedna kategorija ljudi koji po ovim odredbama zakona, dakle pozitivno ocjenjivanje najmanje pet godina će prije otići u mirovinu nego moći napredovati, a to je onima koji imaju manje od pet godina do mirovine. Dakle, oni nikako kumulativni uvjet ne mogu zadovoljiti, naročito ako imaju manje od četiri godine do mirovine da bi u tom vremenu imali povećanje plaća pa bi po meni u prelaznim i završnim odredbama ili u članku 27. bilo izuzetno korisno, pametno, dobro, socijalno osjetljivo i humano prema tim ljudima da ide odredba. A nakon pet godina takva kategorija bi više i nestala iz službe državne službe, dakle da oni koji imaju danom stupanja na snagu ovog zakona manje od pet godina do mirovine, da je njihovo napredovanje zapravo 0,5 po godini staža odnosno po godinama staža, jer oni drugu mogućnost napredovanja do mirovine, koliko sam ja razumio zakon, nemaju. I u članku 28. predlažem potpuno jasno definiciju što se podrazumijeva pod pojmom dosadašnje plaće kako se u početku primjene ovog zakona ne bi sporili da li u pojam dosadašnja plaća spada i dobivena obračunom sukladno propisima koji su bili na snazi danom stupanja ovog zakona na snagu. Jer, moram podsjetiti da čak ni u Zakonu o radu, ali ni u drugim propisima u Hrvatskoj ne poznajemo i nemamo pojašnjenje što znači plaća, od čega je plaća sastavljena i nadam se da u Zakonu o radu, o kojem ćemo ove godine nadam se raspravljati, će Vlada prihvatit moj prijedlog da se u tom basnom Zakonu o radnim odnosima potpuno jasno i nedvosmisleno definira što je to plaća. S obzirom da je zakon bio u dnevnom redu najavljen po hitnom postupku, ja sam pripremio te amandmane koje nisam podnosio jer je sada ovo prvo čitanje pa državni tajnik ima neke interese, ja bih vam volio predat svoje amandmane kao prilog svojoj raspravi i prijedloge za poboljšanje za drugo čitanje, to ću vam dati. I svoju raspravu kolegice, kolege, završavam podsjećanjem, gospodine potpredsjedniče vas također, premijer Sanader još uvijek se nije usudio odgovorit na moje zastupničko pitanje od 18. studenog prošle prošle godine. Prošlo je tri puta po osam dana dopunskih koje je predsjednik Sabora dao na aktualnom prijepodnevu, tri puta po osam dopunskih dana. Ja i vas gospodine potpredsjedniče molim da po članku 189. Poslovnika Hrvatskoga sabora osigurate da Vlada odgovara na pitanja saborskih zastupnika, a podsjećam da je predsjednik Sabora tada poslao pismo predsjedniku Vlade i tražio odgovor i sad više nije to da premijer ignorira mene kao zastupnika, nego ovakvim ponašanjem premijer ignorira i Predsjedništvo Sabora i samog predsjednika Sabora jer odbija odgovorit na pitanje zastupnika. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Imamo dvije prijave za repliku. Najprije zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. Zahvaljujem. Uvaženi kolega Lesar, ja se nadam da niste ozbiljno mislili kada ste rekli da u državi će uvijek biti i da postoji nepotizam i podobnost. se nadam da vam to nije niti u političkom programu, a nadam se da osim ovoga što imamo u praksi danas da nije u teorijama i u programima političkih stranaka. I da ne bi bilo sad kolege Marasa, tu je, da ne bi bilo kako “trla baba lan da joj prođe dan“ s obzirom da se ovaj zakon, da će se u budućnosti odnositi i na lokalne službenike i namještenike ja ću samo reći da je na primjer u Đakovu u zadnjih mjesec i pol dana smijenjen pročelnik Odjela za komunalne djelatnosti, stavljen član HDZ-a bez ijednog dana radnog iskustva, da su smijenjeni direktori trgovačkih društava čak jedan koji je bio član i osnivač HDZ-a bio je kod mene direktor 7 i pol godina. Ali očigledno gospodin ne odgovara. Također su primljene dvije pripravnice. To vam da “baba ne trla lan da joj ne prođe dan“. Primljene su i dve pripravnice od kojih jedna ima preko 40 godina, a nema niti dana radnog iskustva. Postavljena Postavljena je na mjesto pročelnice Odjela za društvene djelatnosti. I jedna je primjena doduše u ekonomat Zoran (SDP)** … isključivo što je predsjednica mladeži HDZ-a u obližnjem selu. Smijte se vi gospodine Iviću, kako se smijete tako ćete i proći

Ja ne znam gospodin Vinković je pročitao, a tu lijepo piše ako zna dobro čitati. Kaže “plaćama državnih službenika“ ne znam o kakvim lokalnim on priča. To nema veze s plaćama lokalnih službenika. Znači, govori o temi koja uopće ne postoji. Pa danas to nije tema lokalni službenici ili ćemo proširiti pa idemo i na lokalne.

moj bivši kolega po lokalnoj dužnosti i funkciji gospodin Vinković bi trebao znati da ovaj zakon nema nikakve veze sa Zakonom o lokalnim jedinicama i plaćama. Mislim da to posebice nema veze sa vašim Đakovom i tko koga smjenjuje, koji HDZ, koji SDP. Pa dajte kolega Vinkoviću spustite se na temu po članku 210. i riješimo problem. Odustajete. Odgovor na repliku, uvaženi kolega Lesar. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega Vinković, doista se u pravu. U mom političkom programu nema nepotizma kojega još nisam ni napisao, mislim na program jel', al' ću ga napisat. NPP, nepotizam, podobnost, poslušnost doista je uvijek postojalo u državnoj službi i postojat će. Samo pametna vlast ga smanjuje na minimum, bahata vlast ga povećava na maksimum. I svi oni koji misle da ovaj zakon nema direktne veze sa lokalnim službenicima i namještenicima grdno se varaju i jako se varaju, jer samo 6 mjeseci nakon ovoga isti model plaća biti će primjenjivani na službenike lokalne i regionalne samouprave tako da je ispravno razgovarati o svim zaposlenima u državnoj, lokalnoj i regionalnoj samoupravi kao modelu koji će biti prisutan i primjenjivat će se 2010. godine.

kolega Lesar vi ste stvarno se trudili da budete konstruktivan inače vam to ne uspijeva time što ste iznijeli najprije tezu da je ovaj zakon zapravo dobar da biste ga onda demantirali sa desetak jakih kontra teza, da zapravo onda ispada da nije dobar, pa vas ja molim da onda korigirate onu početnu tezu, jer ono što ste vi govorili poslije te početne teze sa kontratezama zapravo govori da zakon nije dobar. Kolega Šprem, zakon je idealan. Zakon je više nego dobar. On je uz ovih par korekcija ja sam siguran da će Vlada do drugog čitanja prihvatit ove primjedbe koje ste do sad čuli i on će biti još bolji no što je sad i nisam zabrinut za kvalitetu zakona. Ja sam zabrinut za njegovu primjenu, njegovo poštivanje i zato ponavljam hrvatski problem nisu kvaliteta donijetih zakona, nego nekvaliteta njihovih primjena. I po prirodi i po rođenju sam optimist. Vi ste se isto također sa mnom slagali, složili nedavno da je Vlada počela sve veći broj amandmana prihvaćati koje dajemo. Ja sam za tako veliki optimist, da vjerujem da će sve ove amandmane prihvatiti koji će biti u drugom čitanju podnijeti. Hvala lijepo. Dalje se za raspravu prijavila kolegica Vesna Škulić. Nema

Ja bih bio sretan da je ovaj zakonski prijedlog dobar. Znate, ni jedan zakonski prijedlog koji ima 33 članka ako samo jedan članak koji je krucijalne prirode, dakle po važnosti nije dobar onda zakon ne mora biti dobar. Dakle, tako se mjeri kvaliteta zakona, a ne samo po količini članaka za koje vam se može učiniti da su stvarno Ali prije samog teksta zakona što bih rekao u odnosu na njegov sadržaj, rekao bih kakav je bio postupak Vlade u postupku donošenja ovog zakona i kakav je odnos vlasti prema socijalnim partnerima, prije svega prema sindikatu u postupku donošenja i ovog zakona. Podsjećam po izjavi predsjednika Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika na sjednici Odbora za obranu jer smo mi kao zainteresirano radno tijelo raspravljali o ovom zakonskom prijedlogu radna grupa, odnosno povjerenstvo za izradu toga zakona je formirano 2006. godine u drugom mjesecu. Dakle, prije tri godine. Molim vas, naglašavam prije tri godine. Onda je izašao jedan članak, to sam onda saznao iz javnosti 2007. u drugom mjesecu ili trećem, ne mogu sad sa sigurnošću tvrditi, gdje je objavljeno da je uži kabinet Vlade raspravljao o ovakvom valjda zakonskom prijedlogu i da će uskoro se naći na saborskim klupama. Nije se našao na saborskim klupama jer su bili izbori. Tako je Vlada ocijenila i tri godine, evo se nateže sada oko donošenja ovog zakona. Ali onda ono što mene smeta kao saborskog zastupnika i što me zabrinjava u demokratičnosti odnosa u ovome ovome našem Parlamentu, a to je da je kad je došao zakon u proceduru prije mjesec dana, onda je predlagao se po hitnom postupku. E to nije korektno. To nije korektno zbog ovog malo prije što sam rekao, ali nije korektno ni zbog toga što je zakon ionako se treba primijeniti tek od 1.1.2010. u njegovoj suštini, dakle može se zaključiti, nije to zbog EU-a da se zakon predlagao po hitnom postupku. I nije to zbog potrebe da se baš sada donese, nego to je bila potreba da se zakon predloži u formi na način i da se izigra sindikat da se što prije kao takav donese. No ja svejedno zahvaljujem Vladi što je prihvatila prijedlog i SDP-a i HNS-a, mislim da su još neki drugi predlagali, mislim da je gospodin Lesar da ovaj zakon ide u 2 čitanja i to je jedan doprinos, mogući doprinos kod onih koji ozbiljno sagledavaju prijedloge i primjedbe iznesene u prvom čitanju i ja se nadam, ali gospodine Palarić nisam uvjeren da ćete vi sa dužnom pažnjom sagledati rezultate rasprave ovoga prvog čitanja te da ćete na temelju toga pripremiti, ali ali u suradnji prije svega sa sindikatom kojeg sam naveo, dakle Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika, bolji zakonski prijedlog. I kad je već o samom tekstu prijedloga zakona, ono što naravno opet zabrinjava, to je da nije uvažen osnovni prijedlog sindikata, a to je vrednovanje minulog rada, odnosno radnog iskustva u određivanju plaće službenika i namještenika da dakle plaća ovisi osim o ocjeni rada, da ovisi i o radnom iskustvu, odnosno godinama rada. I drugo, ono što je bitno, ono što i sindikati naglašavaju, a za što se i mi u SDP-u zalažemo to je da nije uvažen model dodjele novčane nagrade o kojemu je govorio gospodin Lesar pa sad ja neću ponavljati koje je predlagao sindikat. Pa dajte malo razmislite o tom modelu, pogotovo zbog toga, a to gospodin Lesar nije spomenuo da bi se u tom povjerenstvu koje bi imenovao čelnik središnjeg državnog tijela za upravu, u ovom slučaju to ste trenutno gospodin Palarić vi, bi se nalazio osim rukovodećih službenika iz iz vaših redova i predstavnik sindikata. To je jedan dobar prijedlog o kojem treba razmisliti jer se time zapravo postiže jedna ravnoteža tako kažem poslodavca i predstavnika radnika, a u odnosu na radnike, što se tiče ucjenjivanja i donošenja odluka oko ovih famoznih nagrada. I na kraju pouka, ja se nadam da će Vlada kada god ne mora sa zakonskim prijedlozima ići u dva čitanja jer su šanse onda za bolji zakonski tekst bolje i da će ubuduće više surađivati sa sindikatima jer su oni predstavnici i zaštitnici prava radnika. Nemojte ih ignorirati nego ih uvažite kao vrlo ozbiljnog partnera zbog ljepote odnosa i življenja u ovoj našoj domovini. Hvala. Hvala lijepo. U ime predlagatelja, državni tajnik, gospodin Gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Ja sam obrazlažući zakon govorio o odredbama koje se predlaže, nisam govorio o kontekstu izrade zakona, a da ne bi lutali jer sve ovo što sada čujem, to smo sve mi čuli od jednog tajnika, jednog sindikata koji doduše ima bombastičan naziv Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika pa bi se iz tog naziva moglo zaključiti pogrešno da okuplja sve državne službenike i namještenike. To ne da ne okuplja sve, nego ne okuplja niti većinu ima nekoliko sindikata državnih službenika i namještenika koji su po broju i po snazi veći od toga. Sa sindikatima sjedili smo danima i danima. U komisiji u radnoj u ovoj skupini, na pregovorima oko kolektivnog ugovora oko odredbi zakona i reći ću iskreno, ostalo je sporno samo dodatak od 0,5 za one državne službenike koji, ja ću ih nazvati imenom, odnosno onako kako to sadržajno je, koji nisu dobri. Možemo reći da oni zadovoljavaju, to je ona najniža kategorija državnih službenika koja, eto neće ostati bez posla, ali predviđamo za njih smanjenje, premještanje na radno mjesto nižeg ranga. Dakle, ako su oni zadovoljni sa svojim takvim radom, ako sa takvim rezultatima, onda bi trebali biti zadovoljni sa … /Govornik se ne razumije./ … A mi ćemo prihvatiti puno toga što se danas raspravilo. Ovo je nesumnjivo europski zakon i europski zakoni idu po hitnom postupku i zato je Vlada predložila hitni postupak jer on ugrađuje europske standarde. Pa konačno, čuli ste i Hanesa Svobodu da su još dva otvorena pitanja koja se tiču državne uprave, a to je Zakon o plaćama i Zakon o općem upravom postupku i mi smo to dovršili, spremni smo i taj dio odgovornosti odraditi da ne bi bilo zapreka za punopravno članstvo Hrvatske u Europskoj uniji. No, mi ćemo vrlo brzo izaći sa drugim čitanjem ovog zakona, mnogo korisnih stvari ćemo koristiti, ali socijalni dijalog je bio i traje i nastaviti ćemo međutim eto, uvijek od jednog sindikata, od jednog tajnika čujemo iste kritike od kojih su odustali njihovi partneri sa njihove strane i ostalo je samo to jedno sporno pitanje nakon duge, duge rasprave. Hvala Hvala lijepo. Slijedi rasprava uvaženog kolege Josipa Leke. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavniče Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Kolega Šprem, vaša teza, odnosno dokaz da je Vlada 2007. godine u godini izbora 11.3., Večernji list, bila pripremila Zakon o plaćama državnih službenika. To možemo mi misliti i biti naivni da je to bilo slučajno u izbornoj godini. Onda ga nema dvije i pol godine i pojavljuje se u 2009. godini u 2. mjesecu pred lokalne izbore. I to je sasvim slučajno kolega Šprem. Ali nije slučajno nešto što se nalazi u zakonu. Zakon je pun apsurda. Zakon se zove Zakon o plaćama državnih službenika a u njemu glavni smisao je da se državni službenici nagrađuju prema radu i rezultatima rada. A u čemu je apsurd? Pa nema kriterija kako će se nagrađivati službenici prema radu i rezultatima rada. Nema kriterija. Nema niti jednog kriterija. Ima koje se ocjene mogu dati, ali na temelju čega nema toga. A i još da vam kažem kolegice i kolege to se neće primjenjivati ni u Švicarskoj, ni u Švedskoj ni u Njemačkoj. znate šta kaže naš narod? "Znam ja nas", "Znam ja nas kada je u pitanju ocjena". Prema tome, treba ovoj ocjeni, ovom …/Govornik se ne razumije./… dodati da nama Europska unija, unije prigovara sa razlogom da je državna uprava politički ovisna uprava. unija kod imenovanja dva ministra ovdje u Hrvatskom saboru kao program ministarstava rekli su radit ćemo na depolitizaciji državne uprave. Raditi ćemo na depolitizaciji državne uprave. Dakle, u Hrvatskom saboru. A onda mi dobijemo na klupe Prijedlog zakona o nagrađivanju rada državnih službenika a da nema niti jednog kriterija. Ima jedan koji nije napisan, to je tko bude mi se više sviđao dobiti će veću ocjenu i veću plaću. To je nesporno, možete vi ispravljati radi javnosti, u zakonu nema objektiviziranih kriterija kako se vrednuje rad državnog službenika. Je li to da više naplati kazni kriterij? Recimo za službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Je li to u poreznom da naplati veći poraz ili da mu rješenja ne padnu u drugom stupu. Šta su to kriteriji po kojima će čelnik ocijeniti svoje radnike? Samo poslušnost, samo poslušnost za sada. Drugi apsurd ovog zakona je ukida se vrednovanje po iskustvu 0,5% po godini radnog iskustva. To se ukida. Ali kolegice i kolege u članku 27. mislim da je članak 27. zakonodavac kaže da će zatečene u državnoj službi na dan stupanja ovoga Zakona rasporediti prema godinama ukupnog radnog staža, temeljem za raspoređivanje radni staž, odnosno radno iskustvo. Dakle, startati će sa radnim iskustvom, onda ćemo vam ukinuti. Pa to su apsurdi koji ne mogu proći logiku pravnog sustava. Slijedeći apsurd je da se to nagrađivanje prema iskustvu, prema stjecanju iskustva u službi ne odnose na druge korisnike proračunskih novaca, javnih novaca koji se dijele za plaće. Ima još javnih službenika kojima će ostati nagrađivanje prema iskustvu 0,5 po godini radnog iskustva. A ukinuti ćemo samo državnim službenicima, pa će recimo u sudstvu ostati 0,5% po godini radnog iskustva, školstvu, u zdravstvu, pa sve se to alimentira iz javnog novca. Ako tome dodamo da je primjedba a i priznanje ovdje u Saboru da je ovisnost, politička ovisnost u hrvatskoj državnoj upravi glavni problem a onda nemojmo dozvoliti da nam radnici budu …/Govornik se ne pa nisu oni tamo radi čelnika državne uprave, nego radi građana. Baš se briga građanina tko je na čelu ministarstva ili koja je opcija na vlasti ako njemu rješenje se donosi izvan zakona. Po milosti Božjoj čelnika državne uprave. U takvim okolnostima predlažem Vladi to nije lagano, nije lagano napraviti objektiviziranje kriterije za vrednovanje rada nigdje pa ni u državnoj upravi. Ali da pokuša barem naći od 140 stupnjeva koje se ovdje nudi, neka ih nađe 14, objektiviziranih. Bez subjektivnog utjecaja na rezultat ocjene. I neka ih navede u zakon. To je recimo prvostupanjsko rješenje ne pada uopće. Na globu se ne kažnjava. Ali ima još nešto što je važno za državnu upravu državne evidencije. Ako je zemljišnik u redu lako je izdati izvode iz zemljišnika. Ako je prostorni plan dobro donesen i traje dugo godina ili urbanistički, provedbeni urbanistički plan, onda lako postupa službenik. Izvod iz toga će lakše dati. I nema greške u tome. Navedimo to kao jedan od kriterija za ministra i šefove u državnoj upravi. Stabilnost sustava. I na kraju mislim da ništa manje nije važno. Nije predviđeno, a moderna uprava to mora predvidjeti ugovor o radu u državnoj upravi. Postoje radna mjesta u državnoj upravi koja se traže recimo samo za pojedini program i program traje godinu dana, dvije godine dana a posebno se plaća izvan sustava, takav radnik kojeg trebate. Ja ne znam sada napamet, ali recimo netko tko mora pratiti razvoj nanotehnologije u primjeni u Hrvatskoj, takvih nema možda u Hrvatskoj uopće ali treba državnoj upravi. Pa ćemo ga platiti dvije godine, neka izučava problem, ili molekularne biologije, tko je tu biokemičar. Nama takvi trebaju u državnoj upravi, ali ne možete ih platiti po ovom sustavu kako vi predlažete. To je naprosto betoniranje utjecaja politike na rezultate rada u državnoj upravi. To nije dozvoljeno i to je kočnica ove zemlje za ulazak u Europsku uniju, ona će i ostati ako ovaj zakon donesete a ne predložite barem 15 barem 15 kriterija za vrednovanje rezultata rada. Objektivizirani. Nije važno je li Marko ili Janko ili je u jednom ili u drugom ministarstvu. To mora biti. Prema tome, Bože me sačuvaj naših ocjena bez kriterija. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Imamo dvije prijave ispravka navoda najprije. Boris Matković. Izvolite. **Matković, Borislav (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče. Htio bih ispraviti kolegu Leku. Ja razumijem njega i njegove izlaganje da nema kriterija. Mislim da kolega Leko govoriti na način da nema kriterija je zapravo deplasirano. To je u biti politiziranje a ne ovo ovdje o čemu vi govorite. zapravo istina na sasvim drugoj strani da bi se mjerila za klasifikaciju radnog mjesta uspostavila potrebno je nečije stručno znanje. Znači, …/Govornik se ne razumije./… to je jedan od kriterija. Drugo je koliko će on pokazati vlastite samostalnosti u radu i to je kriterij, koliko će surađivati s ostalim dakle službama i tijelima, koliko će surađivati sa strankama, koliko će sam biti moćan, odgovoran biti i donositi određene odluke koje su od bitnog utjecaja za državna tijela. To su sve nekakvi kriteriji. A uostalom zakon ovo ni ne mora regulirati. Može pravilnik. Pravilnik postoji koji može neke stvari Potpredsjedniče, zastupnik Leko je rekao da je apsurdno napredovanje po kriteriju radnog iskustva. Pa ja mislim da to mora biti jedan od glavnih kriterija radno iskustvo da bi čovjek mogao napraviti. Ne jedini slažem se ali mora biti jedan od glavnog, pa radno iskustvo je itekako važno da bi negdje netko napredovao. Ali moram isto tako vas podsjetiti, ajmo malo razmisliti od 2000. godine na ovamo koji su to kriteriji bili da su državni službenici mogli napredovati. Ja isto baš ne znam a susreo sam se sa mnogima koji su smatrali da bi trebali napredovati pa nema kriterija nisu mogli. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala Hvala lijepo. Kolega Leko, spominjali ste radno iskustvo a ja ću vam se sad nadovezati na to. Vlada se dosjetila kako da uštedi određeni novac u proračunu kroz to radno iskustvo. Kada bi slijedeće godine kada se ne bude primjenjivala više ova 0,5 stopa povećanja s obzirom na godine staža automatski se povećava fond plaća za 0,5% odnosno za milijardu kuna. S obzirom da Vlada ima određene naputke odnosno koliko koja kategorija ocjena je, znači za ocjenu izvanredan se očekuje da će biti samo 8% Znači, upola manje od onoga što bi bilo kada bi svi dobili 0,5%. Vlada je na taj način izbacivši radno iskustvo iz honoriranja kroz plaće uštedjela 500 milijuna kuna godišnje i na neki način si stvorila mali prostor da da napravi uštedu u proračunu, tako da nemojmo govoriti oko toga da li je radno iskustvo napravljeno da bi bilo poštenije nešto ili da bi se honoriralo kroz neke druge elemente. Mislim da je radno iskustvo maknuto iz proračuna da bi se uštedio određeni iznos jer će se ovako ostvariti manji fond porasta plaća nego da je radno iskustvo ostalo u zakonu. Hvala lijepo. Odgovor na repliku kolega Leko. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Kolega Maras, koristim priliku da kažem da se ne ispravljaju ljudi nego navodi. To se ne odnosi na vas. Dakle, ako je netko nešto krivo rekao ne možete ispraviti čovjeka ali možete mu navod ispraviti. A ovo što vi govorite sasvim je u redu. Tu nemam primjedbi ali bih htio ponoviti da objektivizirani kriteriji znače da će se većina normalnih prosječnih ljudi naći u istoj ocjeni ako su kriteriji objektivizirani. A ovo što se ovdje spominje to je subjektivni odnos šefa prema poslu, to je nije objektivizirani kriterij. nije objektivizirani kriterij. Dakle, iskustvo ne znači da je svako iskustvo istih godina isto vrijedno ali od te činjenice polazimo od te činjenice polazimo a onda druge kriterije objektiviziramo kako bi mogli ga korigirati. Hvala lijepa. lijepo. Slijedi dalje rasprava. Kolega Mršić. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. Kolega Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče. Prije nekoliko mjeseci jedan manji dio zastupnika Hrvatskoga sabora prihvatio je a veći dio zastupnika a samim time i cijeli Sabor primio na znanje Izvješće pučkog pravobranitelja za za 2007. godinu. Što je on napisao a što ovdje Vlada sad predlaže? Dakle on je napisao: "Politička nespremnost da se u praksi prekine začarani krug postavljanja politički podobnih i osobno lojalnih nakon svake promjene na izborima ili pak promjene ministra ili drugog čelnika upravnog tijela pogubno je djelovanja na stalnost i profesionalnost ključnih rukovodećih kadrova ali nažalost i na potrebnu nezavisnost a u onim poslovima u kojima je nezavisnost, nepristranost i stručnost ključna za obavljanje zadaća i funkcija.". Prema tome, ne morate kolege ispravljati netočan navod jer sam točno pročitao što piše ali čini mi se po ovom šta je u prijedlogu u prvom čitanju, bilo je to i u konačnom prijedlogu zakona pa je ispravljeno. Izgleda da to na znanje niti nismo primili pa je zbog toga u ovom prijedlogu zakona umjesto da se kombinira radno iskustvo i ove ocjene o kojima se govori uzeto je isključivo dakle diskrecijsku ocjenu šefa ili rukovodeće osobe državnom službeniku. Na taj način će se još smanjiti nezavisnost, nepristranost a nažalost i stručnost ključna za obavljanje zadaća i funkcija. U situaciji u kakvoj se nalazi dakle naša državna uprava mislim da je puno primjerenije, puno bolje i puno pogođenije da se ukoliko se već prelazi na novi sustav da se ona kombinira dakle sa radnim sa radnim iskustvom. Iako kao osoba u prosjeku nešto mlađa po godinama ovdje možda generacijski bi čak bilo i bolje da radno iskustvo ima manji manji utjecaj, međutim ipak mislim da je prijedlog da se kombiniraju ova dva čimbenika da bi bio prihvatljiv u ovom trenutku. Naravno, onog trena kada i mi po stupnju dakle stručnosti državne uprave dostignemo vodeće europske zemlje koje su sada onda bi možda bile primjerenije da se i taj dio radnog iskustva, da njegov udio na neki način opada. Uostalom, kolegice i kolege u svojim studentskim danima na televiziji je bila jedna serija o britanskoj državnoj upravi, zvala se "Da, ministre!", onda je snimljena druga sezona koja se zvala "Da, premijeru!" i ona je na jedan satiričan način ustvari opisala funkcioniranje državne uprave i rukovodećih državnih službenika u jednoj zemlji kao što je Velika Britanija i na neki način ismijavala je političare kao nekog tko dođe, koji se mijenja a oni oni profesionalni državni službenici da oni ostaju. Do duše ima i u Hrvatskoj slučaj dakle državnih službenika koji su preživjeli nekoliko vlasti, nekoliko država i nekoliko sustava koji su se vrlo brzo prilagodili zato što su uglavnom sve što znali reći bilo je da ministre. I tu naravno ne prozivam nikoga što se tiče politike, nego više kao nekakav način funkcioniranja. Što se ustvari dogodilo u zadnjih nekoliko mjeseci ili godina s ovim prijedlogom zakona? Dakle, imali smo ovu tijekom 2007. tijekom jedne izborne godine da se govorilo o plaćama državnih službenika, pa onda jedna kratka stvaralačka pauza, pa onda drugi put sada, pa je predloženo da ide u hitni postupak, pa se onda opet Vlada povukla jedan korak nazad, zbog nekih manjkavosti na koje su ukazivali i zastupnici pa iz vladajuće koalicije. Evo recimo, danas sam vidio izvješće sa rasprave o Prijedlogu Zakona o plaćama državnih službenika na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Obično su izvješća s odbora, a posebno onih na čijem su čelu predstavnici stranaka vladajuće koalicije onako suhoparna i birokratska, ne mislim tu ništa loše, i članovi odbora jednoglasno su iznijeli sljedeće primjedbe. Dakle, istaknuto je da bi trebalo razmotriti mogućnost da se kriterij staža kombinira s kriterijem ocjene kvalitete rada jer u području državne uprave iskustvo ima veliku ulogu. Ovisnost plaća državnih službenika isključivo ocjeni može dovesti do subjektivne procjene kvalitete rada, a s druge strane da ovisnost državnih službenika o nadređenom službeniku koji ocjenjuje na uštrb kvalitete rada. Naglašeno je da je kriterij učinkovitosti vrlo teško mjerljiv. Utvrđeno je da su prijedlogom zakona predloženi nedostatni kriteriji za izvanredno nagrađivanje državnih službenika itd. Dobar potez je Vlade što je ovaj zakon vratila umjesto konačnog prijedloga, dakle po hitnom postupku što je vratila u redovnu proceduru. Problem je u tome što mi dan danas ne znamo što Vlada ustvari misli. Naime, na jednom od odbora na kojima sam bio predstavnici Vlade su branili potrebu da zakon ide u hitnu proceduru jer je ima oznaku P.Z.E. zato da ljudi znaju unaprijed što će se dogoditi s plaćama itd. iako stupa 1.1.2010. na sjednici, na plenarnoj sjednici je predloženo da zakon ide u redovnu proceduru. u redovnu proceduru. Na kraju smo dobili taj zakon u redovnoj proceduri, ali evo nakon tri godine i dalje ne znamo što u stvari Vlada misli i što želi s ovim zakonom. Nadamo se da će ova rasprava rasprava pomoći da Vlada u međuvremenu shvati što želi da se dogovori sa sindikatima i da ćemo u drugom čitanju ukoliko se uvaži jedan dio ovih primjedbi koje sam ja i druge kolege iznijeli da će zakon biti u onakvoj formi da može dobiti veliku podršku zastupnika, naravno jer vlade se mijenjaju a državna služba ostaje i dobro je da se o takvim stvarima zakoni donose konsenzusom. Zahvaljujem. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Imamo jednu ispravku navoda kolega Markovinović. Izvolite. Pa evo uvaženi kolega Bauk pomalo je uvredljivo evo za naše zaposlenike u državnoj upravi da se karikira se normalno ali da se ponašaju kao u seriji ovoj "Da ministre" i Naime, mislim da ogromna većina nije član nijedne stranke i da nema razloga da se ponašaju, klanjaju, a baš i nismo narod koji se rado klanja pretpostavljenima. Ono što sam htio reći samo, treba se ipak reći istinu da inspiraciju naviše nalazite u seriji "Državnik novog kova", Onda je na kraju "Da ministre" ili da šefe. Idemo dalje. Uvaženi kolega Nenad Stazić. Izvolite. Hvala lijep gospodine potpredsjedniče. Dvije su karakteristike bitne dosadašnje rasprave o ovom prijedlogu zakona. Prva je jedna izrazita iako lako shvatljiva nervoza kluba HDZ-a koja se očitovala i u brojnim ispravcima netočnih navoda nakon kluba SDP-a od kojih nijedan nije ispravio od onoga što je navedeno. Kolegica Roksandić je tada govorila o lokalnoj samoupravi o ponašanju županice Lovrić, a kolega Kunst je kasnije poslovnički reagirao opominjući da tema današnja nije lokalna samouprave, ne doduše kada je to govorila kolegica Roksandić, kada je to govorio netko drugi iz kluba SDP-a ali ni to ne čudi, jer od kolege Kunsta ne možemo očekivati principijelnost. Druga karakteristika je priznanje kluba HDZ-a iz usta upravo kolege Kunsta da zakon nema kriterije po kojim će službenici napredovati da to jest manjak zakona, ali da je zakona baš zato dobar što ima takav manjak koji će se ispraviti do provedbe zakona. Zakon koji u sebi ima neki nedostatak, najprije nije dobar. Nedostatak treba ukloniti već kod postupka donošenja zakona, a ne reći da je to izvrsno što ima jednu taku manu u sebi skrivenu, ali nema veze do provedbe zakona će se mane ispraviti. Mana je naime takve prirode da se ne da ispraviti. Što će se događati sa službenicima i namještenicima usvoji li se ovakav prijedlog zakona to nije hipotetsko pitanje, da bi neki od njih mogli jako loše proći. To nije hipotetsko pitanje, to je posve izvjesno. To je posve izvjesno, jer se to naime već događa. Šikana prema službenicima i namještenicima je prisutna u Hrvatskoj. Kolega Kunst pita kome, kada, kako, gdje navedite primjer. Pa evo navest ćemo neke. Iz materijala koji je svima bio dostupan, iz izvješća pučkog pravobranitelja za 2007. godinu. Pučki je pravobranitelj postupao po pritužbama po slučaju K.Đ. iz Z. tako piše uz izvješću kojemu je dostavio Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora i ptitužitelj osobno. vrlo je zanimljivo da je kolegi Kunstu i kolegi Đakiću izrazito duhovito to što se neki građanin Republike Hrvatske žali pučkom pravobranitelju da su mu uskraćena prava, ljudska prava. To je kolegama iz HDZ-a smiješno. Ja se ničem drugom nisam ni nadao. Takav odnos prema građanima, građanima, i narušavanju njihovih ljudskih prava je posve karakterističan za HDZ. Prema tome, ovaj smijeh kolege Đakića i kolege Kusta to samo potvrđuje. A sad nastavljam čitati iz izvješća pučkog pravobranitelja. Tužitelj je ukazivao na povredu Ustavnih i zakonskih prava nezakonitim premještajem, te s tim u vezi i na prikraćivanje prava na promicanje. Žalio se pučkom pravobranitelju. Međutim, u vrijeme postupanja po pritužbi pred pučkim pravobraniteljem protiv pritužitelja je pokrenut i stegovni postupak, a od pučkog pravobranitelja je zatražena dostava pritužbe i dokumentacije priložene uz pritužbu. Znači kad se državni službenik žali pučkom pravobranitelju, onda ga se još nastoji i disciplinski kazniti. Pučki pravobranitelj je cijeli taj spis dostavio saborskom Odboru za zaštitu ljudskih prava i sloboda i tek tada intervencijom saborskog odbora je disciplinski postupak prekinut. E sad vi meni recite, ako se usvoji ovaj zakon, kako će taj jadni službenik napredovati u službi? Pa njemu će se i Kunst i Đakić i cijeli HDZ naglas smijati, jer to već sad čine, a disciplinski će ga se goniti dok ga se ne istjera iz službe. A koja je njegova zaštita pred smijehom Kunsta i Đakića? Nikakva po ovom zakonu. Ali ne moramo mi, pučki pravobranitelj toga jako puno navodi, ali ga ne bi i dalje izazivao smijeh kod Đakića i Kunsta, ja to neću čitati. Ali spomenut ću jedan primjer iz Sabora, iz našeg okruženja svima poznat. Konobar Berni, svi ga se sjećate. Premješten je na slabije plaćeno mjesto izvan Sabora, a neslužbeno mu je rečeno da je preblizak klubu SDP-a. Konobar je bio blizak svim klubovima, bio je ljubazan, drag konobar, ali eto, nije eto, ljubazan sa svima, ali zato jer je bio ljubazan i prema klubu SDP-a i zastupnicima SDP-a otjeran je iz službe iz Sabora. Novine su o tome pisale. Čudno mi je da se Đakić i Kunst i na ovo ne smiju. Ovaj zakon predstavlja ozakonjenje šikane koja je prisutna, jer isključuje zaštitu službenika koju sada imaju sa 0,5% za svaku godinu staža. Tih 0,5% im sada jamči da ih neće moći bar plaćom šikanirati, da će im svaka godina donijeti bar tih 0,5%, pa su bar kroz taj institut zaštićeni. Ali sad im se i taj institut uzima. Ostavlja ih se potpuno bez zaštite, na milost i nemilost Đakićevu i Kunstovu smijehu, na milost i nemilost. Pa koliko se njih dvojica budu više smijali, toliko će ovi lošije proći. Najprije u plaći, onda u premještaju, a onda možda i u gubitku službe, tko to zna. Što se jednog od smijača tiče bit će sretni ako ne padnu niz stepenice. Kaže državni tajnik Palarić da je u razgovoru sa sindikatima jedino sporno 0,5% za one koji nisu dobri. A tko će to ocjenjivati da nisu dobri? Palarić? Đakić? Kunst? Oni će ocjenjivati da li su oni dobri ili nisu dobri. I što smijeh Kunstov i Đakićev bude veći to će i njihova ocjena biti manja. Protiv takvog prijedloga zakona SDP u zaštitu tih službenika i namještenika. Rečeno je ovdje, izražena je briga za kvalitetu zakona. Ja izražavam brigu za kvalitetu života službenika i namještenika, ja izražavam brigu za njihovu sigurnost, za njihovo pravo da napreduju u službi. Bez Kunstova smijeha da napreduju u službi. Tu je moja briga. Tu je moja briga. Ja znam da oni zaštitu od onih kojima se smiju ne mogu očekivati. Pa to je meni jasno. Nadam se da će biti jasno i tim državnim službenicima i namještenicima i da će, ako ničim drugim, a onda prosvjedom ali spriječiti vas da donesete ovakav zakon. Hvala. Hvala lijepo. Imamo evo nekoliko ispravaka navoda, pa onda …/Govornik se ne razumije./… nekoliko replika. Najprije ispravak navoda, kolega zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče. Pa Stazić koji je dežurni SDP-ov katastrofičar, čijem cinizmu nema kraja i …/Govornik udaljen od mikrofona, ne razumije se./… koju svakim svojim govorom ovdje iskazuje, ja nisam replicirao da mu ne dajem značaj dok je govorio u ime kluba SDP-a, jer to je govorio u svoje ime, on misli drukčije. Je rekao netočno da ovo ozakonjuje šikanu državnih službenika, što je netočno. On očito ne razumije, jer pitanje da li to može shvatiti kako pročita ovaj zakon, da to nema nikakve veze sa šikaniranje državnih službenika, ali podsjetit ću ga da je bio na vlasti od 2000. nadalje, pa nek mi kaže jedan kriterij osim ovih 0,5% što je povećanje plaća, a ne kriterij za napredovanje, koji je on tada se borio i toliku brigu za državne službenike iskazivao da mogu napredovati? Ni jedan kriterij. **Stazić, Nenad (SDP)** Po članku 209. ja bih možda odgovorio na postavljeno pitanje da je gospodin Kunst s obzirom da je samo ispravio navod, onda ne mogu odgovoriti na postavljeno pitanje. Pa me ispričajte gospodine potpredsjedniče. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Dalje ispravak navoda uvažena kolegica Suzana Bilić Vardić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ispravljam netočan navod uvaženog kolege Stazića koji je ovdje rekao da su zastupnici HDZ-a nervozni. To naprosto nije točno jer čini mi se da je govornik, ma koliko bio teatralan, puno nervozniji recimo od mene i kolege Marića koji smo upravo dobro raspoloženi. Hvala lijepa. Je li u redu? Imamo tri replike. Prvi je kolega Goran Heffer. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Pa meni je drago da je gospodin Stazić nervozan jer on je govorio o problemima, on je govorio o ljudima i o konkretnim slučajevima. Razumijem i da se gospodin Kunst smije. On se ne smije k, č i z, nego se smije gospodinu pučkog pravobranitelju jer je on to napisao. Smije se opunomoćeniku Hrvatskoga sabora i njegovom radu. No, gospodin Kunst je bio svojedobno sindikalac, onda je bio jako bučan u zaštiti, nije se smijao, tad je bio jako ljut. I zna da ovo sve u krajnjem dođe pred upravni sud koji dugo radi, onda ode pred Europski sud za ljudska prava u Strassbourgu i prenese lijep glas o Republici Hrvatskoj. Zato se gospoda smiju. Hvala lijepa. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Poštovani kolega Heffer, prvo i prvo uopće nisam nervozan. Ja sam zabrinut, a ne nervozan. Ja sam zabrinut za položaj državnih službenika i namještenika. A zašto sam zabrinut? Zabrinut sam što imamo Vladu koja takav zakon predlaže i što imamo zastupnike koji se na spominjanje kršenja ljudskih prava grohotom smiju, kojima je to zabavno. Ja doduše ne znam da li se Kunst i Đakić smiju samo pučkom pravobranitelju čije su izvješće primili na znanje, a ne i prihvatili. Ili se smiju i građaninu čija su prava narušena, ja to stvarno ne znam. To bi trebalo pitati njih dvojicu, jer tu vrstu smisla za humor koju oni ovdje pokazuju ja nemam. Hvala

o državnim službenicima oni vode, a da se mi tome smijemo. To je apsolutno netočno. Brigu o državnim službenicima su imali priliku vidjeti državni službenici u vremenu vaše vladavine sa 30% smanjenim plaćama, to je jedna stvar. I netočno je da se smijemo nad sudbinama tih ljudi, nego se smijemo vašim glupostima, vašem cinizmu i vašim svim neistinama koje ste izrekli u ovom Visokom domu. Imamo dalje prijavu za repliku. Uvaženi zastupnik kolega Arsen Bauk. Izvolite, kolega. Dakle, najprije čini mi se da je ovo prvi put od uspostave višestranačkog sustava da je netko nekoga nazvao drugom u ovom Saboru. Ne znam da je gospodin Đakić prešao u ljevičare, međutim to ipak treba na neki način zabilježiti. Upravo na neki način podizanje malo temperature u ovoj raspravi, citirajući navode iz izvješća pučkog pravobranitelja pokazuje ustvari koliko su zastupnici vladajuće većine primili na znanje njegovo izvješće. I upravo predlaganje ovakvog prijedloga zakona koji je imao ambiciju biti konačni prijedlog zakona, ali evo obzirom da je malo teška situacija nije se baš uskladilo pa je Vlada morala napraviti jedan korak nazad, pokazuje ustvari kakva je sada situacija i da je ovo ustvari pokušaj predizbornog predlaganja zakona. Kako naravno vladajući odnosno iz kluba HDZ-a dobivamo kontradiktorne, kolega Staziću, rasprave o, stavove o vašim istupima, evo ja sam čuo i pohvalu da je uvijek umjetnički dojam dobar i mislim da se upravo na neki način pokušavanjem omalovažavanja argumenata koje ste izrekli samo na umjetnički dojam, bez analize samog sadržaja, pokušavaju omalovažiti vas i izvješća pučkog pravobranitelja

u kojoj glumi Rick Mayal i mislim da je vaša primjedba o tome gdje nalazi inspiraciju upravo bila na razini te serije. Ona na hrvatskom ima nezgodno ime pa ga neću izgovorit, a na engleskom se zove "The bottom". Koristimo hrvatski u ovoj govornici. Odgovor na repliku, uvaženi kolega Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Bauk, ja ne znam da li je prvi put da u ovoj sabornici se netko nekome obraća sa druže ili da ga titulira sa drug. I ne znam što je kolegu Đakića na to navelo. Ako ga je navelo to što je on nekada bio, ako je bio, nemam pojma dal' je bio u partiji pa mi se zbog toga obraća sa druže, onda griješi jer ja nisam bio u toj partiji. Ali, u svakom slučaju griješi jer ja ne mogu biti drug onome tko se ovdje smije i ismijava sa sudbinom građanina, s njihovim ljudskim pravima i s pučkim pravobraniteljem. Takvom drug biti ne mogu. **Friščić, Josip (HSS)** I zadnja prijava za repliku. Uvaženi kolega Gordan Maras. Hvala lijepo. Gospodine Staziću, sa sadržajem vaše rasprave ću se složiti i postavit ću jedno temeljno pitanje. Tko će reći radniku koji radi u državnoj službi, možda državni tajnik može odgovorit na to pitanje, koja je razlika kada ga čelnik državnog tijela ocijeni sa dobar ili izvrstan. Koja je tu razlika, tko će napraviti tu razliku? Kako će se to objasniti? I nakon toga neka mi odgovori tko će zaštititi njegova prava kada on, njegov neposredni rukovoditelj kaže da, bio si izvrstan, a državni tajnik u Ministarstvu kulture kaže ne, nije bio izvrstan, bio je dobar. Tko će zaštitit njegova prava? Da li Odbor za državnu službu koji godinu dana rješava taj predmet, a rješava ga upravo zato što ne zna odgovoriti na to pitanje, koja je to razlika, neka mi evo državni tajnik Palarić ovdje odgovori na to pitanje koja je razlika između izvanredan i odličan. Koja je to razlika i tko to može kvantificirati i kome se onda taj državni službenik može žaliti da ga se zaštititi? Toga u ovom zakonu nažalost nema i puno toga je ostavljeno na dušu, kao što je kolega Bagarić rekao umjetničkom dojmu, ali to kad se radi o pravima radnika nikad nije dobro. Umjetnički dojam ne bi trebao biti presudan. **Stazić, Nenad (SDP)** Ja kolega Maras stvarno ne znam zašto vi replicirate meni pitajući državnog tajnika za razliku i za preciziranje ovog zakona. Ja mislim da je državni tajnik imao priliku da to odgovori skupa s Vladom na ovo vaše pitanje kad se izrađivao tekst zakona, pa da su u njega uneseni nekakvi kriteriji, pa da bude jasno što će se događati s radnicima. To su radnici, državni službenici i namještenici, radnici. Kad ih njihov šef izvrgne šikani neprestanog lošeg ocjenjivanja, pa im se onda plaća počne smanjivati zbog loše ocjene. Što će se događati sa onima koji zbog bolovanja, duljeg bolovanja ne budu na poslu tko će ih ocijeniti, kako će ih ocijeniti rad čovjeka koji nije radio uopće, pa zbog toga ostanu neocijenjeni. Što će se događati sa pravima tih ljudi? Na to, na ta pitanja, a to je suština, to je bit ovoga zakona i to je bit ovih rasprava da se zaštite njihova prava. Što će s njima biti mi odgovora nemamo. Umjesto odgovora imamo podsmjeh. Hvala. Slijedi dalje pojedinačna rasprava, kolegica Nadica Jelaš. Izvolite kolegice.

državnih službenika uvodi ovaj zakon, a to je zamjena instituta minulog rada s institutom promicanja temeljem ocjene rada i učinkovitosti. Naime, taj bi novi institut trebao biti stimulativniji za privlačenje visoko obrazovanih stručnjaka u državnu službu jer bi osigurao bolje vrednovanje rada državnih službenika, njihovo napredovanje i nagrađivanje za postignute iznimne rezultate koji su dakako od posebnog značaja za državnu službu. Dakle, intencija je ne više uravnilovka, nego dekompresija plaća kako je to zgodno rečeno u prijedlogu zakona. Međutim, bojim se da će u samoj realizaciji zakona negativni efekti odredbe po kojoj će jedini kriteriji za promicanje u poslu biti ocjena rada i učinkovitosti biti veći od eventualnih pozitivnih efekata. Zašto tako mislim? Zato što je minuli rad ne samo stečeno pravo temeljem vremena provedenog u službi već je on garancija radnog iskustva, a radno iskustvo jamči stručnost i profesionalnost. Jednom riječju kvalitetu u izvršavanju posla, a upravo je složit ćemo se svi u tome kvaliteta posla najvažnija u državnoj službi jer je ona uvjet zadovoljstva građana, dakle poreznih obveznika koji plaćaju državne činovnike. Minuli rad je dakle apsolutno objektivan kriterij za napredovanje u poslu, a upravo je osiguranje objektivnosti najveća slabost ocjenjivanja rada i učinkovitosti kao kriterija za napredovanje u poslu koji predlaže ovaj zakon pogotovo kada je to jedini kriterij za napredovanje, jer je u tom slučaju napredovanje isključivo vezano za volju nadređenog službenika što je po nama neprihvatljivo. Ovo tim više što u današnjim, dakle hrvatskim uvjetima koje karakterizira eskalirajuća politizacija državnih službi, osiguranje objektivnosti u ocjenjivanju, zapravo na određeni način nemoguća misija. Zato mi zapravo niti ne očekujemo da se odredbe ovog zakona vezane za ocjenjivanje rada objektivno primjenjuju, ali će one biti dobar smokvin list za ocjenjivanje podobnosti državnih službenika. da bi se suzio prostor za manipulacije i kojekakve zloupotrebe o kojima je danas već previše bilo riječi najbolje rješenje u ovakvoj situaciji bila bi kombinacija kriterija ocjenjivanja rada s kriterijem minulog rada, ovo tim više što su takvom rješenju čuli smo to već danas u nekoliko navrata skloni i sindikati. Ovako kombinirano rješenje predviđeno je u članku 13. stavak 3. ovoga zakona prilikom prijema radnika u državnu službu i raspoređivanja u odgovarajući platni stupanj u platnom razredu nakon zadovoljavajućeg određenog probnog rada. Ovo raspoređivanje primarno se obavlja prema radnom iskustvu, a tek potom i prema rezultatima rada. Isto tako i prema članku 27. predloženog zakona i početno razvrstavanje državnih službenika prilikom prelaska s ovog postojećeg sustava na novi sustav plaća obavit će se upravo temeljem broja godina ukupnog radnog staža. Konačno, u svim dosadašnjim raspravama koje su prethodile mojoj izneseno je niz vrlo konkretnih i vrlo konstruktivnih prijedloga i njihovo uvrštavanje u ovaj prijedlog zakona bi zasigurno bitno doprinijelo njegovoj kvaliteti. Hvala što ste me slušali. Hvala lijepo. Dalje slijedi rasprava uvaženog kolege Ivana Bagarić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ja mislim da je, da smo danas ovdje svjedočili na određeni način jednoj demonstraciji tog što je bilo i kako je bilo, bili ste svjedoci a cijelo vrijeme se radilo u biti o jednoj zamjeni teza koja nikako nije dobra i zapravo zbog koje i zbog kakvih rasprava kakve smo ovdje vidjeli danas ljudi na određeni način preziru i rad zastupnika u Hrvatskom saboru. Ili možda ih to intrigira pa ga zbog toga i gledaju. Prema tome, vidim da kolege Stazića tu nema, međutim evo ja mu se obraćam ma gdje bio i ponavljam. Dakle, naprosto se ovdje radilo o zamjeni teza gdje je on u nekoliko navrata htio kazati kako se netko ovdje smije ne znam pa čak službenicima, namještenicima, radnicima u nevolji itd. što je apsolutna neistina. Dakle, nije se radilo o tome nego se radilo o njegovom nastupu onakvom kakav on je. Ja sam ga ocijenio doista kad se gleda sa onog stajališta o kome sam ja govorio izvanredno. Međutim, kad se govori o supstanci, o suštini njegovoga govorenja ono nije ni bilo usmjereno na ovaj zakon niti se u biti bavilo time. Prema tome, dakako da su ljudi reagirali kako su reagirali i netočno je i neistina je, dakle da je netko istjeran iz Sabora ili premješten bilo da se radi ne znam o nekome tko dolje drži red i ne znam na ulazu u Sabor ili o konobaru. Stoga, pazite što je bio ljubazan prema zastupnicima SDP-a. To je suludo. Pa svi su ljudi ovdje i svi konobari ljubazni prema svim ljudima uključivo i zastupnicima SDP-a, pa ih nitko nigdje ne premješta. Prema tome dakle olako izgovaramo riječi i onda kad ih izgovorimo čudimo se ne znam ni ja reakciji jedni drugima, a zapravo smo sami za njih najodgovorniji. Ovdje smo slušali cijelo vrijeme kako ovaj zakon nema kriterija, kako će se raditi ocjene, kako će se provoditi, kakvo je, ne znam ni ja, nedorečen, ovakav i onakav. S druge strane se govorilo kako se, ne znam u Vladi ima ljude i Vladu koja nije u stanju slušati, koja radi po svom i tako dalje, ali s druge strane, jako malo je bilo konkretnih prijedloga, ja bih rekao da ih gotovo da ih nije uopće bilo. Dakle, bilo je samo kritika radi kritike i ništa više. U jednom dobrome dijelu se slažem s kolegom Lesarom kad je govorio i govorio je kao netko tko je doista nastojao poboljšati prijedlog ovoga zakona, a sve drugo ovo što smo čuli ili veliki dio zapravo osobito one rasprave koje su izazvale ovdje reakcije su bile samo kritika radi kritike i sebi svrha. Naprosto je ovo zakon ili materijal koji treba vrijeme. Ovo je jedan model koji će pokazati na koncu konaca svoju uspješnost i u tom vremenu će se testirati nikakve naše rasprave, osobito jalove ga dakako neće niti poboljšati, a neće mu ni naštetiti, ali hoćemo mi štetiti vlastitom ugledu. S druge strane, kad se napravi jedna mala analiza i kad se malo pogleda dublje kako raspravljamo i na koji način raspravljamo, onda doista ističemo sve ono što nije dobro i to stavljamo u prvi plan. Kao da zaboravljamo. Jučer smo stvorili Hrvatsku, jučer je Tuđman rekao "imamo Hrvatsku". Naš bi odgovor trebao biti izgradimo, gradimo je. Dakle i ovaj zakon je doprinos izgradnji te Hrvatske, dakle izgradnji sustava, izgradnji svega onoga što nije bilo izgrađeno, dakle i što treba unaprijediti i što treba poboljšati. Ja osobno nemam apsolutno nikakve primjedbe na ovaj zakon doli imam jedan upit, odnosno jedno čisto moje promišljanje, iako se ne držim da sam stručnjak u tom polju pa nisam siguran da li sam uopće u pravu. Dakle, kad se radi o ocjenama, kad se radi o ocjenama državnih službenika, onda se postavlja pitanje, ne mislim da nisu oni koji ocjenjuju u stanju ocijeniti dobro, ali je poznato da ljudi često iz obzira ili iz Bog te pita kojih razloga ne bojim se da će stavljati i davati lošije ocjene jer takvi ekstremni će se vrlo brzo uočiti i to neće biti praksa, to neće biti dominantno. Ali po meni je opasnije davanje dobrih ocjena onima koji to ne zaslužuju. A često smo skloni i ne znam, svi mi ovdje i općenito ljudi koji rade sa ljudima, sa odraslim ljudima, a ne sa malom djecom, dakle puno je lakše djetetu dat ocjenu, ne znam dva ili tri ili pet i kazati imate šanse da se popravite, ali čovjeku odraslome, obrazovanome baš i nije zgodno dati takvu ocjenu. Prema tome, dakle po meni bi možda bilo dobro razraditi način kako ocjenjivati ocjenitelje, ali ne u smislu ocjena koje daju njihovi pretpostavljeni, nego u smislu evaluacije i na određeni način ocjene onih ocjena koje oni daju. Prema tome, dakle po meni bi bilo dobro da se izgradi jedan instrument koji će omogućiti svakom onome tko daje ocjenu da ima dovoljno razloga da ne daju uvijek najbolju ocjenu kad netko to nije zaslužio i da ima za to ne samo sankciju jer ona nije bitna toliko u ovom slučaju, koliko je bitan, ako možemo tako kazati izgovor. Dakle i onaj tko je ocijenjen bi u tom slučaju znao da njegov ocjenitelj će polagati nekome račun za svoju ocjenu i stoga će imati odgovornost više pa neće, ne znam praviti pogrešku koja se bojim da će se dogoditi i događati kad je u pitanju ovaj zakon. Ja se zahvaljujem kolegici Božici koja mi je zapravo pripremila dobrim dijelom svoju raspravu, odnosno mi ostavila u smislu da je komentira jer nije mogla nazočiti ovdje i imam njen jedan tu pisani materijal koji zapravo potvrđuje dobrim dijelom ovo što i sam govorim i slažem se s njom jer sam pročitao dobro i ovaj njen materijal, ali i ovo sve što smo do sada čuli ovdje, nego jedan dobar pokušaj da je ovo naprosto korak više, da je ovo jedna razina više i da je ovo jedan doprinos kvalitetnijem ocjenjivanju, kvalitetnijem, što je najvažnije posljedici koja će proisteći iz tog ocjenjivanja kvalitetnijoj prosudbi nečijeg rada, pa čak i nagradi za taj rad i na određen način poticaju onih koji rade da rade dobro, onih koji rade dobro da rade bolje, onih koji rade ne znam, da zapravo svi teže izvrsnosti. Prema tome, ova ovdje ocjena, između ostaloga koja predviđa, zapravo ne ocjena, nego mjera od one 3000 kuna za izvanredan doprinos je po meni vrlo poticajna i vrlo važna jer će sigurno doprinijeti, ne znam na određeni način dodatnom vrednovanju tog posla tog rada i zadržavanju mladih, zdravih, sposobnih ljudi, ljudi željnih rada, željnih dokazivanja u sustavu državne uprave gdje je vrlo važno da se doista zadrže dobri i sposobni kako bi takvi dobri i sposobni nosili kvalitetne odluke, a na dobro ove zemlje, odnosno dobro svih, svih nas. Evo, hvala lijepo i moja potpora ovom zakonu. Hvala. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospođa zastupnica Biljana Borzan. Pa evo, ja bih ispravila netočan navod kolege koji kaže da se sa strane opozicije, prvenstveno u obraćanju kolege Stazića u ime kluba radilo samo o kritici radi kritike bez konstruktivnih prijedloga. Dakle, to apsolutno nije istina, ali čak i daje, opozicija je ovdje da daje kritike i da u krajnjoj liniji, budući da je ovo prvo čitanje da možda te kritike netko sa vladajuće strane i čuje i ugradi ih u zakon. Vi ste i sami u svojoj raspravi izrazili određenu skepsu, što znači da smo mi bili u krajnjoj liniji sve ove rasprave koje su od opozicije, od strane opozicije išle da smo bili u pravu. predlagalo se i ono konstruktivno da se ono što je do sada bilo dobro, a to je ovih 0,5% po godini staža ostavi budući da, ja mislim svi koji smo došli iz nekakvih službi, koji smo imali radna mjesta, a svi smo uglavnom tu koji smo u Saboru, dakle dobro znamo koje veselje čovjeku čini kada mu plaća svake godine malo poraste, kada dobije jubilarnu nagradu nakon 5 ili 10 godina radnog staža. Dakle, to su neke stvari koje naprosto ne bi smjelo napuštati se i mi smo ovdje danas i predložili, tako da evo kažem, ne radi se samo o kritizerstvu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Replika, gospodin zastupnik Josip Đakić. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo kolega Bagarić je rekao kako podržava ovaj zakon i zapravo u ovom zakonu su jasno vidljive mjerila i kriteriji po kojima bi bili državni službenici ocjenjivani i po kojima bi oni stjecali mogućnosti napredovanja pa i plaće. Sve ono što želim reći i dopuniti da izvrsnost nekoga se mjeri u njegovom zalaganju, u njegovom trudu, radu i marljivosti, da zasigurno njegova marljivost učinci toga rada moraju biti nagrađeni, stimulirani i vrednovani. Vrednovanje ovakvim načinom zasigurno će biti dobro i zasigurno neće doprinijeti 30% umanjenu plaće kao što je to bilo od 2000. do 2003. Tada briga o državnim službenicima zasigurno je bila na najnižoj razini, tada briga o državnim službenicima koja im nije davala ni volju za rad a kamoli bilo kakvu stimulaciju nego destimulaciju. Tada je bila briga koju je partija vodila o državnim službenicima na marginama. Stoga i ovaj zakon će popraviti i ono što su proživjeli kroz to vrijeme, koje je bilo. I stoga su i današnje brige druga Neše i svih ostalih koje proizlaze iz redova partije zasigurno besmislene stvari koje nemaju uporišta i temelja. Nemaju ni konkretnih prijedloga. Politikantski odnos, cinizam, neistine, ironija koja se unosi u raspravi o ovom zakonu zasigurno su jedino što se moglo čuti iz partijskih redova. I stoga čudi čudi me da se ne mogu suočiti sa onim što su radili i kako su vrednovali državne službenike. Vrednovanje državnih službenika zasigurno u tim vremenima partijske vladavine je bilo na marginama. Povreda poslovnika gospodin zastupnik pa moguće čak i vrijeđanje nekih stranaka. Naime, činjenica da nazvati HSS, HSLS, IDS, LS partijom koji su tada vladali sasvim sigurno ih vrijeđa koje su vladali od 2000. do 2003. A u jednom dijelu vrijeđa SDP, međutim kako on u svom imenu ima naziv partija onda se to već ne bi možda moglo pod taj članak staviti. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Zašto bi bilo vrijeđanje ako se nekoga nazove strankom partije ili skupinu stranaka partijama?

kolege Stazića koji je zapravo najviše doprinio ovakvom razvoju ove rasprave odnosno ja bih rekao njegov bijeg iz saborske ako se može kazati bojišnice, ona je zapravo dokaz nedostatka argumenata i bez obzira na one moje pohvale pri kojima ja ostajem za umjetnički dojam to je zapravo slažem se s kolegom Đakićem izostanak u biti argumenata i neimanje doista konstruktivnih prijedloga. nažalost, to se ponavlja iz rasprave u raspravu i iz zakona u zakon i sigurno time ne doprinosimo niti boljitku zakona niti boljem statusu i položaju odnosno na određeni način poštovanju zastupnika i Sabora. Hvala lijepa. I druga replika gospodin zastupnik Boris Kunst. **Kunst, Vi ste dobro primijetili da je kolega Stazić pobjegao, ali to nije za čuditi. Nema on dovoljno argumenata da bi mogao odgovoriti pa zato je bježao. Ustvari, ja mislim da je to, njegov bijeg je i njegov program. Ali moram reći da upravo što je zastupnik Stazić svojom demagoškom raspravom pokušao obmanuti javnost obraćajući se kolegi Đakiću i meni jer u pomanjkanju argumenata protiv ovog zakona nije znao šta bi govorio pa je onda se pokušao nama obratiti kako mi podcjenjujemo državne službenike i namještenike. Ja ću vas podsjetiti, upravo taj isti kolega Stazić je bio i 2000. godine ako me pamćenje ne vara u SDP-u kad je SDP bio na vlasti. Tada je SDP smanjio plaće državnim službenicima i namještenicima u prosjeku 30 do 40% i tada taj kolega Stazić nijednu suzu nije pustio, niti je igdje spomenuo državne službenike. To je istina, ja pričam, a on je isto to pričao. Tako da jednostavno tada se zavukao u mišju rupu kolega Stazić i niti A nije progovorio o tim državnim službenicima i namještenicima kad su im skinuli toliko plaću. A inače, epitet maćehinske Vlade je upravo i vlasti najveći epitet maćehinske vlasti i Vlade je upravo imalo za vrijeme SDP-ove vladavine. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospodo, nemojte. Znate da se u replici može iznositi sve i nemojte govoriti o povredi poslovnika.

I evo, ja vjerujem za sve ovo što smo izgovorili da ćemo mi uspješno privesti kraju ovu raspravu i da ćemo donijeti jedan dobar i kvalitetan zakon. Odluka da se ide u drugo čitanje, dakle odluka, zapravo prijedlog ja mislim da je bio od strane Vlade i mislim da smo ga mi svi skupa zapravo poduprli kao takvog je zapravo i vrijeme u kojem možemo poboljšati ovaj zakon i vjerujem da će to tako biti i da će na koncu sve ove rasprave biti u biti manje važne a da će biti zakon dobar. I to je najvažnije od svega. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospodin zastupnik Boris Matković. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče. Evo, drago mi je da je kolega Bagarić na kraju bio pomirljiv što je dobro jer mislim da ove rasprave s lijeve i s desne strane zapravo ne vode ničemu. U biti treba, ja ću u početku sve rasprave, kasnije treba shvatiti da je započela predizborna kampanja za lokalne izbore i očito neki pokušavaju na startnoj poziciji uhvatiti svoje mjesto, ali možda na pogrešnom mjestu i na pogrešan način. To je već vaš problem da li će vam kolega Stazić biti gradonačelnik ili neće. Ili odnosno vaš kandidat za gradonačelnika u to mi sa ove pozicije nećemo ulaziti. Dakle, u startu ja bih kazao da je ovaj zakon dobar. Isključivo bih to kazao iz jednog razloga, jer ovaj zakon zapravo nalazimo i u više zemalja Europe, odnosno europske zajednice. Ja ne vidim razloga što su oni prihvatili što kod njih funkcioniralo, ne bi funkcioniralo i kod nas. I zapravo svima nama ovdje bih postavio jedno pitanje u samom startu a to je zašto uvijek sumnjamo u ljude koji trebaju na kraju nešto izvršiti? Sumnjajući u druge ljude oni koji to rade i koji sumnjaju u njih zapravo sumnjaju sami u sebe. I trebali bi sebi postaviti neka pitanja. To je definitivno. Inače ovim prijedlogom zakona kojim se po prvi puta ipak treba kazati posebnim zakonom regulira status odnosno plaća i ostala i druga materijalna prava državnih službenika je iz te pozicije dobar, jer ono što smo imali do sada u zakonu, odnosno u pojedinim člancima zakona, odnosno u uredbama očito je nije funkcioniralo i ne funkcionira onako kako treba i to smo morali uskladiti. To znači da je bilo manjkavo i zbog toga je i prijedlog dakle ovog zakona pred nama. I to je startna pozicija s koje moramo svi zapravo poći u svojoj raspravi. Zašto on ima manjkavosti i gdje su manjkavosti? Pa manjkavost je na prvom mjestu izražena u onom što uzimamo kao temelj plaće državnog službenika, a to je radno mjesto, odnosno raspored te osnovica u izračunu, osnovica puta koeficijent na koji se onda još jasno umnoškom prethodnim to uvećava za 0,5%. Zašto je to manjkavo? objašnjenje je mislim po meni barem vrlo jednostavno. To zapravo znači da nemamo točno utvrđene plaće, a to isto tako za posljedicu ima neadekvatno vrednovanje rada i rezultata rada. a to opet znači da oni koji imaju određene rezultate, pa čak i respektabilne rezultate nikada nisu mogli biti nagrađeni, nego su se izjednačavali i sa onima koji su jednostavno svojih 8 sati sjedeći odrađivali. Dakle, nisu Dakle, nisu nagrađivane ni odgovornost, a ni ono što možemo unutar te odgovornosti nazvati samostalnom inventivnošću. A to je ono što je respektabilno u svemu tome i preuzimanju određenih odluka itd. dakle to su sve stvari koje srećemo. A to opet po meni, po mom uvjerenju znači da je zapravo najnegativnija posljedica ovoga što je do sada bilo da su napredovali oni koji su imali nešto dulji staž, odnosno dugi staž, a taj staž zapravo nije nikada, odnosno sposobnost bila provjeravana. Unutar toga svakako onda treba uklopiti pitanje, a što je sa statusom i plaćom visokoobrazovanih, jasno po ovom zakonu kojega smo do sada imali, koji tek počinju raditi i koji nemaju tog minulog staža. Pa ovdje je jučer, a i prije toga jedan kolega s lijeve strane kazao da upravo mladi kvalitetni ljudi koji zapravo mogu postići respektabilne rezultate napuštaju radove u državnoj službi i prelaze u privatne ili financijske neke agencije, odnosno institucije isključivo radi jednoga razloga, a to je veća plaća. A zašto mi, sada niječemo da je ovaj prijedlog dobar ako on u biti preferira upravo ovo o čemu sam ja sada govorio. Jasno ne želim kazati da određena iskustva dugogodišnja ne znače nešto, ona ipak nešto znače. I oni koji ih imaju u startu će ovim novim zakonom doći u povoljniji položaj i razreda i stupnja. Prema tome, mislim u startu znači da neće biti onako kao što neki kolege kažu da će netko biti manje vrednovan. Ja to ne vidim na taj način. U biti ja to vidim na način kao što se i predlaže u ovom zakonu, a to je da će se plaća u državnoj službi vrednovati po načelu, jednaka plaća za jednak rad. A to do sada nismo imali, odnosno to do sada nemamo. To je definitivno startna dakle polazna točka po kojoj isto tako treba vrlo dobro razmisliti. O kategorijama i potkategorijama itd. i razinama tih potkategorija ne bih, ali bih istakao nešto što je u biti nešto što je vrlo bitno. Da za klasifikaciju je potrebito i stručno znanje i složenost poslova i samostalnost u radu i suradnja ne samo unutar svog dijela gdje se radi, nego i sa drugima i ostalima oko sebe i sa strankama, i odgovornost, i sudjelovanje u donošenju odluka itd. a to su pretpostavke koje možemo uzeti uvijek kao nešto što može poslužiti u određivanju određenih kriterija. Ja osobno kvalitetu vidim i u napredovanju na osnovu ocjene rada, odnosno učinkovitosti i kvalitetnijeg vrednovanja onog dijela rukovodećih i visoko stručnih radnih mjesta. Zašto nepovjerenje u one koji će vršiti ocjenjivanje izvrstan ili izvanredan, odličan i dobar. A tko će to zapravo raditi? Pa to će raditi ljudi koji su odgovorni, koji će dobiti odgovornost određenu. određenu. I o tome treba razmišljati, a ne da će to vršiti netko odmah unaprijed kazano tko će to vršiti na osnovu nekakvih sumnjivih pretpostavki o kojima neki govore. Ne ja to gledam isključivo kroz odgovornost onoga koji će to vršiti. On mora biti odgovoran i on će za to i biti plaćen. Prema tome, sumnjati unaprijed u nekoga, sumnjati u sustav, sumnjati u nešto znači sumnjati u samoga sebi i u onoga koji podržavaju takve stavove. Ono što na kraju bih da skratim jer smo došli do kraja, nadam se. isto tako pozitivno to je da je predlagatelj svime ovim iskazao jednu opću težnju da na jedan cjelovit način uredi plaće državnih službenika i da ih nagradi na način kako ostvaruju rezultate rada. Zbog toga ću ovaj zakon podržati. A osobno mislim da i vrijeme od 1.1.2010. godine imamo dovoljno da ono što danas nazivamo dobrim 1.1.2010. dobije ocjenu odličan. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ispravio netočan navod uvaženog kolege Matkovića, koji je rekao da sumnjajući u njih, misleći dakle na one koji predlažu sumnjamo u sebe. Dakle, taj navod je višestruko netočan. Kao prvo ne sumnjamo mi, mi smo sigurni. Kao drugo ne sumnjamo mi, sumnja pučki pravobranitelj. Kao treće ne sumnjamo mi, sumnja Vlada jer je povukla zakon iz hitnog postupka u prvo čitanje. I kao četvrto, ne sumnjamo u sebe, mi smo sigurni, a ovaj vaš navod je nesumnjivo netočan. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir

Podržat ću donošenje ovog zakona jer držim kao što je i većina prethodnika rekla da je on u biti dobar, a posebno podržavam ključnu namjeru ovog zakona, a to je stvaranje zakonske pretpostavke da se pravednije vrednuje i nagrađuje rad državnih službenika i da se stvore zakonske pretpostavke za kvalitetniju mogućnost napredovanja sukladno postignutim rezultatima. Postojećim zakonskim propisima u biti plaće državnih službenika su fiksne, one ne ovise o tome kako oni obavljaju svoj posao, kakav je rezultat njihovog rada. Dakle jednako se vrednuje i rad i nerad. Poslodavac nema mogućnosti da nagradi one koji kvalitetno i učinkovito obavljaju svoj posao, kao što i nema posebnog prostora da kazni one koji svoj posao ne obavljaju na odgovarajući način. Dakle, isto dobivaju oni koji savjesno i odgovorno rade svoj posao, kao i oni koji to rade manje savjesno i manje odgovorno. Isto dobivaju oni koji kvalitetno i učinkovito rade svoj posao, od onih koji to rade manje učinkovito učinkovito i kvalitetno. Mislim da je to apsurdno i neodrživo i mislim da zbog toga ovaj zakon bez obzira i na neke sumnje koje su izražen treba apsolutno podržati i siguran sam da će se on s vremenom, a i do drugog čitanja vjerovatno u tom smislu i korigirati. Ovdje je bilo puno riječi o minulom radu. Na njemu se u biti temeljilo sve, iako taj minuli rad u smislu kvalitete i rezultata rada uopće nije bio mjeren i mjerljiv. Dakle, upitno je da li je taj institut, za mene je to neupitno da to nije dobar institut, i mislim da je puno bolje ovo što se predlaže novim zakonom da se kroz ocjenjivanje kvalitete i učinkovitosti nečijeg rada napreduje, da se dobije deblja platna vrećica, da je to apsolutno u duhu i vremena u kojem živimo, a činjenica je to da unije imaju otprilike ovakve propise i činjenica je da se u svim tim zemljama vrši ocjenjivanje rada. Ocjenjivanje se vršilo i kod nas i do sad. Naravno da nisu svi zadovoljni sa tim načinom, ali ocjenjivati se mora i na nama je da kroz vrijeme koje je pred nama, da se onda i vrše eventualne korekcije ako se uoče uoče određene nepravilnosti. Dakle, da skratim, podržavam ovaj zakon, jer će on otvoriti mogućnost i prostor da oni koji kvalitetno i dobro rade budu bolje plaćeni od onih koji to rade manje kvalitetno i slabije. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Mirando Mrsić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa evo diskutiramo o Zakonu o plaćama državnih službenika, a ja bih počeo sa jednim citatom, gospodin Palarić je tu, pa je tamo negdje prošle godine kad smo usvajali ovaj Zakon o državnim službenicima rekao, citiram: "Ubuduće državni službenici neće moći biti osobe osuđene za kaznena djela prije svega vezano uz korupciju, brak, obitelj i mladež, imovinu, spolne slobode i spolno ćudoređe, te službene dužnosti. Također će s dužnosti biti udaljeni i svi službenici protiv kojih se vodi kazneni postupak vezan za kaznena djela. Na taj način želimo napraviti u navodnike "čišćenje" uprave te ići u smjeru depolitizacije i profesionalizacije državne uprave, državne uprave, kao i ostvariti jedan od najvažnijih prioriteta zemlje, a to je borba protiv korupcije." To ste tada rekli i rekli ste da želite da se, da netko tko bude državni službenik da ne bude u sukobu interesa i da …/Govornik To ste rekli. A sada sa Zakona o plaćama, ono što hoćemo napraviti da sa tim Zakonom o plaćama očistimo upravu od nepoćudnih kadrova koji nisu bili u sukobu interesa, a ne nepoćudnih, nego nepoćudnih za vladajuću stranku, jer očito ne može se to napraviti Zakonom o državnim službenicima, ali možemo se napraviti sa Zakonom o plaćama državnih službenika, jer ako nekoga ne promovirate godinama, i ako ga držite na niskoj plaći, pa taj će otići sam od sebe ili će pronaći neki drugi i bolje plaćen posao, a očito da ovaj zakon ozakonjuje samovolju nadređenih, jer kad govorite o ocjenama, evo pred sobom imam imam prijedlog ocjene rada i učinkovitosti službenika, odnosno službenice od 2008. godini, Hrvatski sabor. Predlaže se ocjena izvanredan, odlučan, dobar. Ocjena je tu. Ocjena koja bi trebala odlučiti o sudbini nekoga tko radi u ovom Saboru. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest linija, trebate sažeti ocjenu nekoga tko radi u Saboru i na takav način mu trasirati put u njegovoj službeničkoj karijeri. A pod dva ima još jedna tablica koja je meni jako tako zgodna, kaže prikaz planiranih i prikaz neplaniranih poslova. A znate kako u građevinarstvu to izgleda? Kada imate izvođača onda pogodite planirane poslove, a onda neplanirane poslove ili vantroškovničke radove, a ovo je manipulacija jer možete nekome tko vam se sviđa nakalemiti 35, 50, 100 nepredviđenih poslova koje će napraviti izvrsnom izvrsnom ozračju odnosno sa izvrsnom ocjenom i tako promovirati nekoga tko vam je poćudan. Kako u zakonu nema kriterija onda ja niti sam čitao zakon i pokušavam shvatiti koji su kriteriji koji nekoga čine izvanrednom, odličnom, koji su to kriteriji koji čine nekoga da ne zadovoljava i zadovoljava pa mi to više liči na karakteristiku koja je bila u prijašnjim sustavima, koja nas je pratila cijeli život gdje je vlast netko ocrnio u toj karakteristici. Mogli ste se vi prati koliko god hoćete, ali to vas je pratilo cijeli život. Isto tako, ako vas netko ne voli, ako mu se ne sviđa kosa koju nosite, ako mu se ne sviđa odjeća koju nosite, može vas se proglasiti da ne zadovoljavate na poslu pa evo neka me netko razumije, jer ako se recimo za ocjenu nezadovoljan u obrazloženju kaže da ocjena nedovoljan se daje zato što ne pozdravlja nadređenog kada prolazi pored njega. Vi možete tvrditi da vi pozdravljate nadređenog, on može tvrditi da vas ne pozdravlja ili da ne pozdravljate na način na koji bi trebali pozdravljati. Prema tome, kriteriji za ocjenu da li netko radi dobro ili loše su kriteriji koji su trebali biti bolje razrađeni. Tu je uvaženi kolega Hebrang, mi u medicini imamo razrađene kriterije. Kriterij rada na radiologiji je broj pregledanih pacijenata. Kriterij rada u kirurgiji je broj operacija, a ovdje su kriteriji na dvije stranice, od toga su neki planirani, neki neplanirani. Na ovom jednom kratkom primjeru je vidljivo da ustvari kriterija nema i da su prepušteni voluntarizmu i ocjeni kako tko hoće ocijeniti nekoga tko s njime radi. radi. Ako mu se sviđa ženski rod, onda će preferirati žene pa će žene ocjenjivati. Ako mu se sviđa muški rod, onda će preferirati muški rod pa će dobivati se bolje ocjene. Ovdje od toga nemate mogućnosti da doznate na koji način i koji kriteriji jesu, a ono što se meni čini da ovaj prijedlog, kao što sam rekao, samo za time da se iz uprave očiste kadrovi, kao što je rekao gospodin Palarić, ali ne u smjeru depolitizacije i deprofesionalizacije, već obrnuto, u svrhu politizacije i stvaranja državne uprave po mjeri HDZ-a. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Danijel Srb. Izvolite.

nagrađivanja zaposlenika u državnoj upravi državnih službenika sukladno radu, njihovim rezultatima rada, ali ne vjerujem u uspješnost provođenja ovog zakona. Zašto? Prije svega, kod nas ne postoji tradicija primjene sustava nagrađivanja prema uspješnosti. Duboko je ukorijenjena uravnilovka, posebice među državnim službenicima, to je jedno. I s druge strane, pitanje je postoji li ozračje u kojem je moguće provest ovakav zakon. Duboko sumnjam Prema tome, predlagatelj ovog zakona mora bit svjestan toga da će se od trenutka njegove primjene suočiti s velikim problemima, velikim otporima i velikim nezadovoljstvom. S druge strane, moramo bit svjesni i toga, nema savršenog zakona, ali s druge strane postoji duboko ukorijenjeno uvjerenje da su svi nedovoljno plaćeni za svoj posao, bez obzira na dužnost i vrstu posla koji obnašaju. Prema tome, želio bih želio bih uspjeh ovom zakonu, ali bojim se da će oni koji ga predlažu nakon njegove primjene vrlo brzo biti ti koji će ga povlačiti. Želim vam mnogo uspjeha i sreće u njegovoj primjeni. No međutim, prisjetimo se zapravo i razloga koji nas potiču na to da donesemo jedan zakon u kojem se državni službenici stimuliraju prema određenoj uspješnosti. Čime mi nismo zadovoljni kada je u pitanju državne uprave odnosno državnih službenika? Nismo zadovoljni njihovom efikasnošću. Mnogi građani imaju nemale primjedbe na rad državnih službenika, jer smatraju da je državna administracija prespora i neučinkovita. Poduzetnici s druge strane imaju nemali primjer mnogi strani ulagači kada razgovaraju u Hrvatskoj, pa i na seminarima, znaju vrlo često reći, mi moramo kod vas ukalkulirat i određenu sporost državne administracije i očekivane potpore u naš projekt, jer se on kod vas puno sporije razvija nego u drugim europskim zemljama. I to je određeni trošak s kojim mi moramo računat. I to je zapreka i određenom razvoju naše zemlje. Prema tome, ja apsolutno potičem državnu upravu da bude brža, odlučnija, efikasnija i spreman sam podržat sve mjere koje vode u tom smjeru, budimo svjesni i problema koji nam se tu nameću, a oni su posljedica u nemalom broju slučajeva činjenice da ne može se zamjerit i samim državnim službenicima njihovo ponašanje, jer su oni odviše često i predmet preko čijih se leđa vode sukobi različitih političkih skupina i grupacija. I izgradili su određeni zaštitni mehanizam na taj način da pružaju otpor promjenama, pružaju otpor onom što je novo, a posljedica toga je sporost primjene novih projekata koji su od iznimnog značaja i za razvoj zemlje i za povećanje zapošljavanja i za sve ostale pozitivne efekte koji iz toga slijede. Stoga, želim puno uspjeha u primjeni ovog zakona. učinite nešto još i da uvedete i dodatni sustav kontrole primjene mjera poticanja zaposlenika koji mora omogućiti na kraju i da sustav bude u funkciji. Hvala lijepo na pozornosti. Hvala. Gospodin zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran (SDP)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Ja moram primjetiti da je ovaj zakon bio još tamo 2007. neposredno pred izbore za Hrvatski sabor pa i ne čudi što je eto već gotovo dvije godine stajao u ladici i sada pred ove lokalne izbore ponovno se vadi iz ladice i to u prvobitnom prijedlogu po hitnom postupku. Ne radi se ovdje o nikakvom europskom zakonu, s obzirom da većina europskih zemalja koje su članice Europske unije nemaju ovakvo ocjenjivanje državnih službenika i namještenika a onaj tko zna čitat, ja vjerujem da je većina takvih ovdje u Hrvatskom saboru vidjet će da je ovaj zakon povezan i sa lokalnim službenicima i namještenicima. I da ne bi bilo sve sve možda je bilo bolje u ovom trenutku s obzirom da se ovaj zakon primjenjuje tek 2010. a možda i 2011., 2012. možda je bilo danas pričati o standardu života hrvatskih građana, visokim kamatama, gubljenju radnih mjesta, o stvarnoj recesiji, jesmo li stvarno u banani ili smo čak i tu bananu pojeli, nego o zakonu koji će nastupiti tek za godinu ili dvije dana. Ali kažem, radi se isključivo u zakonu koji je u svrhu izbora. No ja vezano za ovo prvo čitanje u svakom slučaju želim i predložiti nešto i tu se čak složiti u velikoj mjeri i sa Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav gdje ste vi potpredsjedniče predsjednik i gdje ste i sami potpisali evo ove zaključke da ovisnost plaća državnih službenika isključivo ocijeni može dovesti do subjektivne procjene kvaliteta rada, a s druge strane do ovisnosti državnih službenika o nadređenom službeniku koji ocjenjuje na uštrb kvalitete rada. Prijedlogom ovog zakona predlaže se ukidanje kriterija radnog staža za određivanje plaća državnih službenika, a kao jedini kriterij za visinu plaće i mogućnost napredovanja utvrđeno je ocjenjivanje od strane nadređenog službenika koji je kritiziran ovdje. I s tim u vezi upravo na tom odboru je istaknuto da bi trebalo razmotriti mogućnost da se kriteriji staža, dakle ovih 0,5 po godini staža kombinira s kriterijem ocjene kvalitete rada. Jer u području državne uprave iskustvo ima veliku ulogu. Naglašeno je također na ovom Ustavu, dakle tu su se složile sve političke stranke u ovom Saboru da je kriterij učinkovitosti bez stvarnog kriterija pravilnika o ocjenjivanju vrlo teško mjerljiv. utvrđeno je da je prijedlogom zakona da su predloženi nedostatni kriteriji za izvanredno nagrađivanje državnih službenika. Znam da je to gospodin Palarić dobio sa ovog odbora pa je to mogao i pročitati. ono što se meni posebno dopada da ovaj prijedlog zakona treba utvrditi odnos zakona i kolektivnog ugovora koji nije provedbeni akt, te detaljno propisati način i rokove za donošenje provedbenih propisa. da se vratim u praksu, mene osobno i zanima gdje će se osigurati ovih 0,1% sredstava na ukupnu bruto masu plaća državnih službenika i namještenika, koje su to banke, da li su to opet poslovne banke, jer svjedoci smo da ministar financija svaki mjesec mora obilaziti sve poslovne banke ne odlazeći u hrvatske banke po pozajmicu, po novi kredit da bi se te plaće isplatile. Tu je svakako i ovih novih 50000 radnih mjesta, a osobno ću se založit da prvu nagradu za učinkovitost dobiju upravo državni tajnik gospodin Palarić koji je 24.11. na dopis koji je upućen 23.11. u 14,00 sati promptno odgovorio već u jutro u 9 sati i 45 minuta. Take hitrokracije do sad na svijetu nije bila zabilježena, pa ga ja evo s obzirom da na drugi dopis koji je također poslan od strane gradskog vijeća kada se ustoličila ova Pašalićeva vlast, jer je tamo na vlasti Hrvatski blok, ne HDZ i to bez volje građana na onaj drugi dopis kada mu zamjenski rječnik iz nepostojeće stranke dolazi u vijeće na to još uvijek nije odgovorio i kao državni tajnik nije još uvijek odgovorio na zakonitost rada Gradskog vijeća grada Đakova. Kao posljedica toga, dakle te smjene voljom građana izabranog gradonačelnika i gradskog vijeća desilo se to da su evo, vjerojatno sukladno ovim nepisanim kriterijima smijenjen pročelnik Odjela za komunalnu djelatnost koji je taj posao obavljao od 1997. godine pod rješenjem da je zdravstveno nije sposoban iako radi sada kao savjetnik i još uvijek nije na bolovanju. Smijenjeni su također i direktori trgovačkih društava. Jedan od njih je i član HDZ-a, osnivač HDZ-a. Međutim, ja osobno ga nisam htio mijenjati jer čovjek zna posao. Ali ga je ovaj novi smijenio, vjerojatno po nepisanim kriterijima. Tu je svakako i zapošljavanje bez natječaja. Pripravnica od 42 ili 43 godine koja sa Odjelom za društvene djelatnosti nema nikakve veze osim što je potpredsjednica HDZ-a i članica ili predsjednika Katarine Katarine Zrinske tako nešto zaposlena u grad. Druga je ponovno zaposlena u gradsko poglavarstvo jer je predsjednica ogranka mladeži HDZ-a u Piškorevcima itd. itd. To se isto radi i u državnoj upravi. Smatram da za sve ove posljedice koje ova hitrokracija gospodina Palarića donijela gradu Đakovu, da ne spominjem da je prije dvije, tri godine da sam mogao pročitati u novinama da se osniva i nova općina. On ju je nazvao Budrovac iako su to Budrovci. Na svu sreću do toga nije došlo, ostali su u sastavu grada Đakova. Ali takva odluka iz Ureda državne uprave išla prema Vladi Republike Hrvatske i da ne nabrajam sve ostale isključivo radi ove hitrokracije ja predlažem predsjedniku Vlade s obzirom da vjerojatno on jedini kao ekspert može ocjenjivati rad gospodina Palarića da mu da i adekvatnu nagradu. A zahvaljujem vama evo što ste potpisali i što ste uvidjeli da ovakav zakon i kroz ovaj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u svakom slučaju kao takav zakon, prepisani zakon, loše napisan zakon ne može proći na to vam zahvaljujem. A ovaj zakon ne samo da je za drugo čitanje, nego ga vjerojatno treba staviti u ladicu i ne vaditi ga dok se stvarno ne naprave kriteriji ocjenjivanja, dok svi zaposlenici u državnim službama ne moraju strahovati od toga da li će biti članovi pojedinih političkih opcija, nego da slobodno mogu dolaziti na posao i da budu adekvatno nagrađeni za svoj rad. Hvala lijepo.

kolegu Vinkovića kada je ustvrdio da je u Đakovu na vlasti "Pašalićeva vlast", nije nikakva "Pašalićeva vlast", u Đakovu je na vlasti koalicija stranaka koju predvodi Hrvatska demokratska zajednica, u toj su koaliciji i stranke koje su s vama dok ste bili gradonačelnik bili na vlasti, ali nezadovoljni vašom radom su napustili tu koaliciju jer nisu mogli dočekati ovaj zakon pa da vas mogu ocijeniti, nego su nezadovoljni ovim vašim radom promijenili stranu.

Kolega Ivić je bar mogao dići ovu pločicu replika, Pašalić vam je ušao u HDZ, uskoro će vam ovladati./ A što se tiče ovih partera, evo vam ih, slobodno s njima. S njima više ni tikve ne bih sadio./ Ja nažalost ne smijem se uključiti u raspravu, iako bih vrlo rado, ali ne mogu. … /Govornici Sad bi mogao reći da mi je žao što sam razriješen svojedobno iz upravnog vijeća ergele konjske.

minutna rasprava, klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Klub SDP-a ostaje kod svih svojih primjedbi iznesenih na ovaj zakonski prijedlog. Kaže se da bi ovaj zakon trebao dovesti, uvesti nagrađivanje prema kvaliteti rada. Da kod nas postoji nagrađivanje prema kvaliteti rada, onda bi i premijer Sanader i svi ministri davno trebali ostati bez plaće. Sudbina ovog zakona je jasna. On će slijediti sudbinu Zakona o sigurnosti prometa na cestama. I tamo je najprije bilo 0,5, pa je to ukinuto, uvedeno je 0,0, a onda je vraćeno 0,5. Uvjeravam vas da ćete i ovdje vratiti 0,5% po godini staža za sve državne službenike i namještenike, ako ne prije, a onda pred izbore. Nešto i o raspravi o ovom zakonu prijedloga. Član sam kluba SDP-a. Govorio sam i govorim u ime svoje stranke i 800 tisuća građana koji su za tu stranku glasali. Kolega Kunst me prozvao da sam pobjegao sa rasprave. Uvjeravam vas gospodine potpredsjedniče, i vas kolega Kunst da ni ja ni bilo koji SDP-ovac nikada neće pobjeći pred HDZ-om, pa pogotovo ne pred Kunstom. Uz to vas pozivam da u polemiku s bilo kojim SDP-ovcem ne ulazite kroz ispravak netočnog navoda i repliku svome članu kluba. Možete replicirati uvijek direktno meni ili bilo kojem SDP-ovcu. Imate Poslovničku mogućnost za to, iskoristite ju. Znam da se bojite odgovora na repliku, ali nemojte sumnjati u sebe. Pa zar nije dovoljno da drugi sumnjaju u vas. Nemojte bit na njihovoj strani. Ispravak netočnog navoda. završnoj riječi, a to je da govori ispred svoje stranke. To je netočno. Govorite ispred svoje partije.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Nakon, evo cijelo popodnevne rasprave o ovom zakonu zapravo ponavlja se priča dvogodišnje rasprave sa sindikatima o zakonu. Jest, zakon je više-manje u ovom obliku obliku i sadržaju bio gotov '97. To nije bio predizborni zakon jer da je bio predizborni zakon bili bi ga tada uputili u proceduru i donijeli i pokušali sa dobrobiti za državne službenike poentirati na izborima, ali eto, nije trebalo. Niti je sada vezan uz izbore. Zakon je dakle upućen u 12. mjesecu, on je već kao europski zakon, zakon koji sadržava europske standarde nesumnjivo jer je, čuli smo svi Hanesa Svobodu da je i to jedan od očekivanih učinaka u reformi, dakle primjena … /Govornik se ne razumije./ … nagrađivanja prema radu, rezultatima rada i učinkovitosti. To je Europa. Otpori Europe su bili na razini ni jednog sindikata ili nekih sindikata i sada su jer svima 0,5 radio, ne radio … sustav, nije modernizacija, ne stimulira dobre službenike, nego dapače sve uprosječuje i sve vraća nazad jer onaj tko manje radi, manje će pogriješiti i onda se nikome neće zamjeriti. Čuli smo kontradiktorne teze. S jedne strane svi u državnoj upravi su pripadnici određene stranke primljeni po političkim kriterijima, a onda s druge strane se kaže, e onda su ti jadni službenici šikanirani. Pa ne može biti. Ako su iz jedne stranke, onda ispada da stranka šikanira svoje članove. S druge strane, ta teza da se u državnoj upravi nekoga šikanira je pogrešna, dapače, najsigurnije, najudobnije zaposlenje u Hrvatskoj je raditi u državnoj službi, tamo se poštuju službenička prava, tamo se može ići na bolovanje, na porodne dopuste, koristit prava iz kolektivnog ugovora, socijalno partnerstvo poštujemo i u teškim vremenima poštivali smo odredbe socijalnog partnerstva o visini osnovice, kolektivni ugovor u cijelosti i socijalni jalov nastavljamo. Ali mi smo i nakon ove rasprave ostali opet na različitim pozicijama glede mogućnosti promicanja i nagrađivanja da li automatizmom ili na temelju rezultata rada. Spominjao se enormni rast broja državnih službenika, međutim podaci su zapravo u pogledu državnih službenika sasvim drugačiji. Broj državnih službenika se smanjio, ima varijante, mi smo dali odgovore na zastupnička pitanja. Smanjio se. Točno je da su osnovane agencije nezavisne, regulatorne, apolitične, dio javnih poslova je decentralizacijom prenesen na lokalnu i područnu samoupravu. Dakle, i tu je 500-600 službenika otišlo koji su izdavali građevinske dozvole. I broj državnih službenika ne raste ali raste broj ljudi zaposlenih koji primaju plaću iz državnog proračuna. Dakle, osnovana su brojna veleučilišta, školski sustav je povećao broj ljudi od nastavničkog osoblja do drugog osoblja, zdravstveni sustav je povećao broj ljudi, socijalnu skrb da. I kad se govorilo govorilo se o primjerima Zavoda za mirovinsko osiguranje. To jest država ali to nisu državni službenici niti je broj državnih službenika povećan, nego dapače smanjen najviše zahvaljujući Ministarstvu koje je znatno smanjilo broj ljudi u cijelom ovom periodu a neka ministarstva su morala rasti jer prilagodba europskim standardima znači i jačanje administrativnog kapaciteta pojedinim institucijama i tijelima koje mi nismo imali. Mi smo morali osnovati veliki broj agencija i komisija, morali smo osnovati i konačno u mom uredu i Centar za edukaciju službenika i Odjel za europske resurse, i Odjel za nacionalne manjine, i Odjel za etiku. To natrag se ne može. Bilo je ovdje i dobrih sugestija i prijedloga o kojima ćemo raspraviti ali oni koji su kritizirali napredovanje prema radnim ocjenama zapravo su prošli okvire teze da su rukovoditelji koji upravljaju određenim resorom neki zločinci koji tlače svoje ljude. Ma ne, ljudi koji upravljaju bilo kojom razinom u organizacionoj shemi, dakle u toj piramidi jer državna uprava je ustrojena svaka u cijelom svijetu po načelu jednostarešinstva i zna se tko je najodgovorniji. Taj tko je odgovoran taj ima pravo tražiti od ljudi da rade ali je dužan o unutarnjem redu sa točno opisanim obvezama i planom rada godišnjim koliko pojedini službenik treba napraviti posla. Primjerice, jedan matičar koji izdaje uvjerenja ili domovnice ili nešto, točno se zna koliko mu mu treba poslova za određeni upis, za izdavanje uvjerenja i njegov rad se može vrednovati. I naravno da se ovome u Zagrebu, u Splitu, u velikom gradu može od njega tražiti da izdaje 50-60 uvjerenja da bi bio prosječan, ako izda 70 onda je nadprosječan ili odličan a ako izda 20 onda je onda je loš. Međutim, onome u Visu ti kriteriji, on mora izdati sve, sve što se kod njega pojavi on mora izdati. On ne može imati 20 domovnica ali moramo imati čovjeka i na Visu. I onda ako je izdao sve ono što se od njega traži, ako se čovjek želio vjenčati na brodu on je izašao u susret, ako se htio vjenčati na imanju jer to sada naš sustav dopušta da matičari izlaze gdje stranka želi on će biti ocijenjen odličnom ocjenom i na taj način napredovan. Gospodo, nama službenici trebaju i nitko, ni sindikat ni zastupnik ni nitko ne može štititi moje službenike od mene ili bilo kojeg onoga I tu se izuzetno mora paziti i kod ocjenjivanja i kod nagrađivanja da se poštuju načela pravednosti jer će se izazvati nezadovoljstvo i tijelo državne vlasti neće funkcionirati. Posla ima puno, hrvatska državna uprava je solidna, ona je imala niz velikih poslova, stotine tisuća predmeta koje druge države nisu imale od samo što se tiče stvaranja resursa za obranu, obnovu, zbrinjavanje prognanika, denacionalizaciju i da ne nabrajam. To su sve predmeti na stotine tisuća pojedinačnih predmeta koji su rješavani. I budite uvjereni da se ni upisi u državne matice, ni vjenčanja, ni smrtovnice, ni ni građevinske dozvole, ni obrtnice ne izdaju prema političkim kriterijima nego se izdaju prema zakonu i prema činjenicama koje se utvrde u postupku. Teško je provesti reformu. Teško je okončati ovaj veliki potreban proces za uvođenje uvođenje Hrvatske u europski pravni prostor, ali mi ćemo to provesti upravo zato što je to teško. Odlučni smo da reformu provedemo radi sebe i radi hrvatskih državnih službenika, hrvatskih građana vodeći računa o učinkovitosti ali vodeći računa i o ljubaznosti i odnosa prema strankama. I ja molim da se o tome vodi računa da zadržavanje čiste uravnilovke nije reforma, nije merit sustav i ne bi time ostvarili europske standarde u plaćama državnih službenika. Hvala vam lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Nije točno da je bilo tko tvrdio da su svi državni službenici i namještenici članovi HDZ-a. To bi prvo bilo nemoguće zbog toga što se ne prima u državnu službu samo po stranačkim kriterijima nego i po zavičajnim i po rodbinskim.

je bio po tim kriterijima povećan. I drugo, nije točno da nema u državnoj upravi šikaniranja. To ne tvrdi Nenad Stazić, to vam tvrdi pučki pravobranitelj i o tome donosi dokaze. Hvala. U ovom drugom dijelu ispravka ste u pravu, a u drugom dijelu dijelu nije tajnik Palarić ustvrdio da su svi službenici i namještenici članovi HDZ-a. Rekao je jedne stranke ali vi uvijek mislite ta jedna stranka da je HDZ.

Eto preostalo je samo zaključiti raspravu i prekinuti sjednicu. Nastavak u 9,30 sa raspravom o Izvješću o poslovanju umirovljeničkog fonda za 2006. i 2007. godinu s Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva. i molim posebno da Odbor za europske integracije sutra obavi svoj dio posla i da raspravi ovaj set zakona iz područja

i oko Zakona o osnivanju agencije za plaćanje u poljoprivredi i o Poljoprivrednoj komori, pa bi moglo sutra popodne recimo mi završiti rasprave o dobrom dijelu zakona, a u petak onda samo ići na glasovanje i na taj način završiti ovu sjednicu.